Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji – 2008. godina Prijedlog akta dostavila je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za pravosuđe, Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija gospodin Željko Kuprešak. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Izuzetna mi je čast da vam danas mogu u ime Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Vlade Republike Hrvatske predstaviti Nacionalni program

pružiti potpune i pravovremene informacije o svim konkretnim aktivnostima koje proizlaze iz uznapredovale faze procesa pregovaranja odnosno pristupanja Hrvatske Aktivnosti je mnogo. U okviru pojedinih kriterija za članstvo te poglavlja pregovora za pristupanje Europskoj uniji i ove godine usvojit ćemo mnogobrojne zakone i podzakonske akte, ali i niz provedbenih mjera kako bi se osigurala učinkovita provedba preuzetih obveza kroz jačanje administrativnih kapaciteta. Također nacionalnim programom predviđen i niz strateških dokumenata razvoja pojedinih sektora kao npr. poljoprivrede, sustava javnih nabava, tržišnog natjecanja itd.

U navedenim dokumentima pozdravlja se vidljiv napredak Hrvatske u nastavku reformskih procesa, ali i potiče na daljnji napor u cilju dovršetka aktivnosti nužnih za postizanje razine spremnosti za punopravno članstvo. Nacionalnim programom nastojimo odgovoriti na ove pozitivne poticaje i pretočiti ih u konkretne zadaće koje se nalaze upravo u ovome dokumentu. Spomenuvši proces pregovora vidljivo je da je nacionalni program okosnica i temelj svih pristupnih aktivnosti Republike Hrvatske, svojevrsna kako je mi zovemo krvna slika našeg pregovaračkog procesa. Dopustite mi da se osvrnem upravo na pregovarački proces. Tijekom 2007. godine ostvareni su daljnji napreci u svim poglavljima pregovora, posebice glede ispunjavanja mjerila za otvaranje i zatvaranje pregovora. Okolnosti vođenja pregovora uistinu predstavljaju izazov za Hrvatsku jer smo pored multilateralnog konteksta procesa proširenja i zakonitosti vođenja pregovora suočeni i s naglašenim bilateralnim pitanjima čija rješavanje uveliko zasjenjuje ukupan rezultat pregovora dosada. Želio bi zbog dinamike koja nas očekuje ove godine kao i zbog naših vanjskopolitičkih ciljeva za 2008. godinu rezimirati proces pregovora dosada. Do kraja 2007. godine Republika Hrvatske je izradila i predala pregovaračko stajalište za 19 poglavlja od 20 zaprimljenih poziva od Europske komisije. Pregovori su otvoreni u 16, a privremeno su i zatvoreni u 2 poglavlja, a od 35 poglavlja o kojima se pregovara s predstavnicima Nacionalni odbor za praćenje pregovora usvojio je još dva pregovaračka stajališta i to za poglavlja XXIV – Pravda, sloboda i sigurnost, te XXXI – Vanjska sigurnosna i obrambena politika koja će Hrvatska predati po primitku poziva predsjedavajućeg No, ono što je važno naglasiti ovdje kako samo brojke otvorenih i zatvorenih poglavlja ne odražavaju u potpunosti sva postignuća i trud koji Republika Hrvatska ulaže u proces pregovora. Proces pregovora kakav se odvija u protekle dvije godine pokazao nam je kako se na iskustvo petoga vala proširenja i sve savjete koje smo vrijedno prikupljali ne možemo u cijelosti osloniti kao putokazom. Nekada je omjer otvorenih i zatvorenih poglavlja davao ujedno i realnu sliku stanja pregovora. Danas tome baš i nije tako. A u postupku pregovora pojavio se čitav niz međustanica. Slikovito bih opisao proces pregovora. Gledamo li pregovore kao put između polazne i završe točke, otvaranja i zatvaranja poglavlja, postoji cijeli niz mogućnosti za odvijanje toga puta. Jedan od presudnih je postojanje mjerila. Sama riječ mjerilo u petom valu proširenja nije postojala. Sam postupak verifikacije ispunjenosti mjerila za otvaranje pregovora u pojedinom poglavlju još uvijek se usuglašava i u Europskoj komisiji i među državama članicama. ovom trenutku Hrvatska se suočava sa 23 mjerila za otvaranje pregovora u 11. poglavlja. RH-a drži da je ispunila 5 mjerila za otvaranja koja se trenutno nalaze u Europskoj komisiji na verifikaciji. Sva upućena mjerila u tijeku su intenzivnih konzultacija za njihovo ispunjavanje sa Europskom komisijom. Brzo i efikasno ispunjavanje mjerila za otvaranje je glavni prioritet Hrvatske za tekuću 2008. godinu. Ono što mi želimo postići je predati sva mjerila za otvaranje poglavlja pregovora do kraja slovenskog predsjedanja Unijom, što mislim da je vrlo ambiciozan program. poglavlja pregovora su otvorena. Europska unija je u svojim zajedničkim stajalištima odredila i mjerila koje je neophodno ispuniti kako bi se poglavlja mogla privremeno zatvoriti. Trenutno ih je 39, a za 6 držimo da smo ih ispunili u konačnici, a od neke od njih je usvojio i Hrvatski sabor. Kako bi se Europska unija uvjerila u vjerodostojno ispunjavanje preuzetnih obveza i samih mjerila uvodi se i mehanizam misija po pojedinim poglavljima. Njihov je cilj svojevrsna provjera provedbe na terenu odnosno način na koji Hrvatska provodi ili zakone ili akcijske planove koje je usvojila u provedbi zadanih mjerila. Ovakve radne misije dodatni su element konačne procijene Europske unije o ispunjenosti mjerila za otvaranje ili za otvaranje pregovora. Put do zatvaranja poglavlja dakle, može se kretati do mjerila za otvaranje poglavlja, radne misije za ocjenu provedbe, službene verifikacije, predaje pregovaračkih stajališta, utvrđivanja mjerila za zatvaranje poglavlja, ponovljene radne misije za ocjenu provedbe te konačno mogućnosti predaje pregovaračkih stajališta i zatvaranje pregovora. Dopustite mi da sada ukratko predstavim strukturu dokumenta. Nacionalni program temelji se kao i svake godine na kriterijima za članstvo Europske unije i nacionalni program pristupanja Europskoj kao i prošlogodišnji program uz pregled zakonodavnih sadrži i sažeti tabelarni pregled svih provedenih mjera za 2008. godinu, od kojih je znatan dio izravni rezultat procesa pregovaranja. Kad je riječ o političkim kriterijima kao dijelu onih najvažnijih tema koje na putu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i to ispunjavanje političkih uvjetovanih gospodarskih prilagodbi i sposobnosti preuzimanja obveza iz članstva za Vlada RH je odlučna da u 2008. godini uloži sve potrebne napore kako bi se u što kraćem roku ispunili preostali uvjeti potrebni za nezavisno, nepristrano i učinkovito pravosuđe. Stoga je Vlada RH pristupila reviziji akcijskog plana reforme pravosuđa ujedno i mjerila za otvaranje poglavlja 23. U narednom razdoblju planira se izmjena niza zakona Zakona o kaznenom postupku, Zakona o parničnom postupku, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sudovima itd. s ciljem pojednostavljivanja i ubrzavanja sudskih postupaka. Također započet će se s provedbom racionalizacije mreže sudova ključne mjere za provođenje cjelokupne reforme pravosuđa. Posebna pažnja naravno će se posvetiti i reformi državne uprave gdje se usvajanjem Zakona o plaćama državnih službenika u 2008. godini planira u potpunosti dovršiti zakonski okvir vezan za državne službenike a predviđeno je i donošenje strategije reforme državne uprave. Kad je riječ o statistici koja će vrlo zorno pokazati kakav nas posao čeka u ovoj godini u procesu usklađivanja zakonodavstva predviđeno je usvajanje 121 zakona i 3 stotine i 53 podzakonskih propisa. Vidljivo je kako će se usklađivanje zakonodavstva intenzivno nastaviti i u ovoj godini posebice u kontekstu nastavka pregovora o stupanju članstva u Europskoj uniji. Kvartalno to izgleda približno ovako, da je u prvom kvartalu predviđeno usvajanje dvadeset zakonskih prijedloga, u drugom 36, u trećem 22, a u četvrtom preostalih 37 zakonskih prijedloga. Naša odlučnost da provedemo reforme u nizu područja vidljivo je iz gore navedenih brojki a ministarstva koja će u tekućoj godini odrediti i koja će imati najveći teret ovih zadataka u procesu usklađivanja bit će Ministarstvo financija sa 21 zakonom, gospodarstva sa 17, zdravstva i socijalne skrbi sa 17, te Ministarstvo pravosuđa sa 15 predviđenih zakona. Zaključno ali ne manje bitno ostaje pitanje osiguranja financijskih sredstava za potrebe provedbe svih predviđenih aktivnosti ovim programom. S obzirom da je upravo jučer i danas u Saboru se raspravljalo o novom proračunu za 2008. godinu a s obzirom da je trenutno na snazi privremeni proračun napominjem kako će se dodatak B koji se odnosi na proračunska sredstva i sredstva strane pomoći usvojiti tek po donošenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu. Dame i gospodo zastupnici, predstavivši novi Nacionalni program za tekuću godinu ocjenjujem kako on potvrđuje spremnost i ambicije Republike Hrvatske da putem nastavka provedbe konkretnih mjera ostvari prioritete u procesu približavanja Europskoj uniji te predstavlja vrlo značajan korak ka ostvarenju strateškog cilja državne uprave i vanjske politike punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice doista s posebnim veseljem je očekivao ovaj prijedlog plana koji je pred nama, Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu. naravno da je on vrlo ambiciozan ali s druge strane on vrlo jasno oslikava želju i hrvatske Vlade i svih nas u Hrvatskom saboru da u ovoj godini doista izuzetno značajnoj i važnoj što se tiče pristupanja Hrvatske Europskoj uniji da napravimo rekao bih onaj završni i najvažniji posao usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije. Plan je ambiciozan doista on kao što je već gospodin Kuprešak iznio sadrži veliki broj prijedloga i izmjena zakona, usvajanja raznih podzakonskih akata, 353 ako se ne varam podzakonska akta i niza provedbenih mjera. Dakle, sveukupno 121 zakon odnosno mogao sam čuti čini mi se i 122 prema onom što ste vi iznijeli po kvartalima malo izmijenjeno u odnosu na ovaj plan koji smo mi dobili. Ali u svakom slučaju doista odražava našu želju da najveću glavninu poslova obavimo u ovoj godini i da već u 2009. godini doista budemo spremni za onaj ključni korak a to je da završimo pregovore kao što je već Vlada Republike Hrvatske i rekla cilj nam je i ambicija završiti pregovore u prvoj polovici 2009. Hrvatski sabor doista ima ogromnu zadaću uz Vladu Republike Hrvatske dakle u provedbi svih tih zakonskih mjera i akata. U tom smislu doista se veselimo poslu koji je pred nama, očekujemo suradnju svih kao što to radimo kroz nacionalni odbor za praćenje pregovora. Vjerujem da ćemo i u Hrvatskom saboru raditi svi na ovom zajedničkom poslu. Svi znamo da je zakonodavstvo koje je vezano za Europsku uniju ide po hitnom postupku ja očekujem da se ovaj prijedlog brzine i donošenja zakona doista ispoštuje. Mi u Hrvatskoj doista raditi punom parom a vjerujem i svi ostali na ovom planu i u tom smislu ćemo dati svoj prilog kako bismo kažem zaključili ovu godinu sa donesenim svim ovim aktima koji su i predloženi. Čini mi se važnim obzirom na jučerašnju sjednicu i vanjsko-političkog odbora Europske unije istaknuti i sve ono što je priznato do sada Republici Hrvatskoj u smislu napora koje čini da bismo što kvalitetnije i što brže završili proces pregovaranja. I u tom smislu doista evo sa veseljem možemo reći da je jučer vanjsko-politički odbor prihvatio prijedlog rezolucije koju će sasvim sigurno prihvatiti i Europski parlament a u kojoj jednoj od točaka govori se točno izrijekom da se čestita Hrvatskoj na svim postignutim koracima do sada. I naravno da će Europski parlament sa svoje strane nam pružiti maksimalnu potporu u tom približavanju. Uostalom, dosta je važna i aktivnost zajedničkog odbora koji imaju Republika Hrvatske, dakle saborski zastupnici iz Hrvatskog sabora i zastupnici parlamentarci u Europskom parlamentu. Također djelatnost tog zajedničkog odbora je od iznimnog značaja. Uostalom, do sada smo uvijek imali potporu svih parlamentaraca bez obzira na njihova politička opredjeljenja u naporima koje je Hrvatska ostvarivala i ostvaruje u koračanju prema Evo, sasvim sigurno da očekujemo prije svega da ovi zakonski prijedlozi dođu upravo onako kako ste vi to gospodine državni tajniče iznijeli pred saborske zastupnike, posao je ogroman ali mislimo da imamo dovoljno kapaciteta da doista savladamo ovaj vrlo zahtjevan plan. Govorili ste i poglavljima koja su otvorena, ali ste istaknuli jednu važnu činjenicu u odnosu na pregovaranje i razliku koja postoji između načina na koji su pregovarale dosadašnje već sada članice, nove članice Europske unije i način na koji pregovara Hrvatska. Dakle uvođenje mjerila je poseban postupak koji će u konačnici bez obzira što je Hrvatska stavljena u jednu težu situaciju što se tiče samih pregovora kao što su to istaknuli i svi oni koji se u Europi bave sa procesom procesom proširivanja Europske unije. Dakle bez obzira na tu činjenicu što je stavljena u jednu težu situaciju mi smatramo da ta teža situacija ima s druge strane i jednu prednost a to je da će Hrvatska biti sasvim sigurno spremnija za sve one zadaće koje, i sve obveze koje preuzimamo i koje ćemo preuzeti kao buduća članica Europske unije i u tom smislu vidimo taj proces koji je doista vrlo zahtjevan i kroz sustav mjerila se najbolje može vidjeti njegova zahtjevnost. I kao što ste sami rekli otvaranje i zatvaranje poglavlja ne odražava zapravo pravo stanje pregovora i ono u čemu se danas Hrvatska nalazi i u tom smislu doista vjerujemo da će mjerila nam pomoći, pomoći kako bismo na pravi način savladali sve one prepreke koje postoje ili mogu postojati na našem putu prema Europskoj uniji. Evo u konačnici želim još jedanput istaknuti našu punu potporu ovom planu se ne razumije./ … da se čim prije prihvatimo posla. A za sada su na dnevnom redu dva prijedloga zakona, a o ostalima ćemo ja se nadam vrlo brzo raspravljati u dnevnom redu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika HNS-a. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao što smo se već više puta dogovarali i potvrđivali ovo je najvažnija zadaća koju imamo i ovo je najvažnija zadaća koju ova Vlada i ovaj saziv Parlamenta ima pred sobom jer predstavlja dugoročnu garanciju stabilnosti političkog razvoja ka građanskoj državi i ekonomskog prosperiteta Hrvatske. Svaka generacija u Hrvatskoj ima dvije mogućnosti. Jedna je da unutar svoje zemlje izrazi svoje interese, potrebe i ambicije i tu ih realizira. Drugim riječima da joj se omogući da se čuje njezin glas. A druga je mogućnost da ode. U prošlosti je mnogo ljudi izabralo nažalost ovu drugu mogućnost odlazak trbuhom za kruhom odnosno znanjem za mogućnostima. Izabralo je izlazak jer nisu vidjeli mogućnosti da realiziraju i svoje interese i svoje potencijale unutar zemlje. Ovim zajedničkim projektom mi otvaramo šansu da ljudi u Hrvatskoj i generacije sadašnje, ove koje dolaze iza nas izaberu ostati u ovoj zemlji i u toj zemlji realizirati i svoje kreativne potencijale i svoje potrebe i svoje interese. Zbog toga smatram da je pristup ovom projektu i naročito ovom planu koji je pred nama mora biti krajnje ozbiljan jer u onoj mjeri u kojoj ćemo u tome biti uspješni moći ćemo osigurati da ljudi u ovoj zemlji izaberu graditi ovdje. Ovaj je plan vrlo ambiciozan što je i dobro ali je i opasno ako nemamo instrumente i nismo pripremili instrumente da ga realiziramo. Samo za usporedbu ovim planom planira se uskladiti u godinu dana 121 zakon i 390 i nešto podzakonskih akata, ali zadržimo se na zakonima. 121 zakon. Podsjećam da smo u protekle 4 godine, dakle 4 godine mandata protekle Vlade da smo ukupno u 4 godine uskladili 160 zakona. Dakle nakon 4 godine uskladili smo 160 zakona. Ovdje planiramo u godinu dana 121 zakon. Nadam se da je svima jasno u kojoj mjeri je takav plan ambiciozan. U ovom trenutku mislim da je opravdano reći da su naši pregovori o pristupanju Europskoj uniji u nekoj vrsti zastoja ili barem u nekoj vrsti počeka. Neki od razloga za taj zastoj su sigurno izvan nas. Dakle izvan mogućnosti našeg utjecanja i odnosi se na objektivne okolnosti. Međutim neki od razloga su u nama. Neki od razloga za taj zastoj su dostupni nama da ih riješimo i otklonimo. su, na koje se to prvenstveno odnosi su razlozi vezani za uspješnost u provođenju reformi. U kojoj mjeri smo u onim reformama koje zaista ovise o nama bili uspješni i možemo pokazati rezultate? U ime Kluba HNS-a htjela bih početi sa nekoliko općih primjedbi na ovaj plan. Reforme koje trebamo poduzeti, njihov tip, intenzitet i smjer najbolje su vidljive iz mjerila ili onih famoznih «bench marks» kako ih u pregovorima zovu, mjerilima za otvaranje i zatvaranje poglavlja. Šta su ta mjerila? Ta mjerila su zapravo kriteriji koje moramo ispuniti i institucije koje moramo izgraditi, zakone koje moramo donijeti, prakse koje moramo promijeniti da bi mogli reći u jednom području smo na minimumu razine koji je potreban za članstvo u Europskoj uniji ali još puno važnije na minimumu razine koja je dovoljno dobra za nas same odnosno za građane ove zemlje. Jer kad govorimo o tim mjerilima i kad govorimo o reformama puno je važnije misliti da li je to što radimo dovoljno dobro za ljude u ovoj zemlji a tekar kao posljedica onda i udovoljava kriterijima koje pred nas postavlja Europska unija. Imamo mjerila u 14 poglavlja koje su preduvjeti da bi ta poglavlja mogli zatvoriti. Dakle, to su ono što moramo napraviti, reforme koje moramo provesti da bi ta poglavlja mogli zatvoriti, ono gdje smo pregovore već počeli po mojem brojenju ali nije lako ustanoviti i tu je državni tajnik spomenuo 23 mjerila. Po mojem brojenju u tim poglavljima imamo 25 mjerila koja moramo ispuniti da bi mogli ta poglavlja zatvoriti, odnosno 25 promjena reformi koje moramo provesti da bi u tim segmentima država dovoljno dobro funkcionirala za nas same. I imamo mjerila u 11 poglavlja o kojima uopće ne možemo početi pregovarati prije nego što te reforme provedemo. Po mojem brojenju u tih 11 poglavlja imamo 18 mjerila. Dakle, 18 reformi koje moramo provesti da bi uopće mogli početi pregovarati o 11 područja. Te reforme nisu kao što mislim da je i državni tajnik spomenuo, ne znače samo ovaj posao koji mi radimo. Dakle, ne znače samo donošenje zakona. Znače i provedbu zakona, znače i one podzakonske akte kojih ima blizu 400 koje za tu provedbu treba donijeti. Prva primjedba u ime Kluba HNS-a na ovaj plan koji ste nam predložili je da bez obzira što su materijali koje ste nam predočili vrlo opsežni nema onog ključnog pregleda koji bi zastupnicima omogućio da vide kako se zakoni za koje se od nas traži da ih ovdje donosimo, raspravljamo i za njih glasamo, kako se odnose na ispunjavanje mjerila koja su nam zadata. Drugim riječima u kojem su odnosu 121 zakon koji ovdje treba donijeti i 25 plus 18 reformi koje treba provesti da bi mogli zatvoriti odnosno otvoriti poglavlja o kojima tekar treba početi pregovarati i raspravljati. I u ime Kluba HNS-a molila bih da nam se iz ministarstva pokuša jedan pregled takav predočiti ovdje u Parlamentu. Mi ne moramo nužno samo jedanput na godinu o takvoj temi raspravljati, upravo obrnuto, da nam se predoči dokument u kojem bi mogli vidjeti kako naš posao služi onoj svrsi koju bi mi htjeli ovdje ispuniti, a to je da se provede tih 25 plus 18 reformi. Drugi problem na koji bih htjela u ime kluba HNS-a ovdje ukazati odnosi se na metodologiju rada. Naime, vi bi mogli zaključiti da 160 zakona koje smo uskladili u prošlom mandatu plus 65 zakona koje smo uskladili 2003. u zadnjoj godini mandata koalicijske Vlade, da bi to značilo da smo mi ukupno u ovom Parlamentu uskladili 225 zakona. Međutim, nije tako. Ako pogledate malo bolje vidjet ćete da se nama na sjednice vraćaju jedni te isti zakoni dva, tri, četiri, pa i pet puta. Da mi usklađujemo iste zakone opetovano i višestruko. U nekim slučajevima se to ne da izbjeći. U nekim slučajevima je to zato što su tijekom pregovora se pojavile još neke dodatne primjedbe ili zahtjevi pa zakon ulazi ponovno u proceduru. Međutim, u većini slučajeva to je zato što nema sustavnog pristupa reformi pojedinih područja za koje se ovi zakoni donose. Drugim riječima, jedno ministarstvo se sjeti da treba promijeniti nešto u jednom zakonu. On dođe na usklađivanje. Mi uskladimo 3 članka. Nakon toga se neko drugo ili to isto ministarstvo sjeti da treba još nešto uskladiti. Taj isti zakon se pojavljuje ponovno u proceduri i ide ponovno u raspravu i mi ga ponovno usklađujemo. Ako pogledate evidenciju vidjet ćete da se to događa do pet puta po zakonu. Na taj način naravno cijela procedura se strašno odugovlači i pokazuje da zapravo nema sustava ni u harmonizaciji, a naravno onda ni u pristupu tim reformama. Treće. U ovakvom planu nužno je odrediti koje su sporne točke. Jedan dio pregovora očito ide glatko na razini stručnjaka i na razini stručnog pregovaranja i usuglašavanja. Međutim, zbog tih stručnih stvari očito nisu naši pregovori u zastoju ili u ovoj situaciji čekanja kao sada, nego postoje te sporne točke slažem se mijenjaju se. Ali postoje određene sporne točke zbog kojih je došlo do zastoja pregovora i ono što i ovaj Parlament i onaj koji donose zakone i eventualno u tom procesu mogu pomoći zanima je plan za uklanjanje odnosno rješavanje onoga što su sporne točke. Nekoliko primjera recimo u ovom trenutku kao što sam rekla s vremenom mijenja. Jedan takav primjer je ZERP. Sporna točka o kojoj ovaj Parlament ne zna točno što se tu radi i kako će se to riješiti. Drugo, ali hajmo reći jer je to u procesu rješavanja pa da ćemo dobiti punu informaciju o tome. Drugo. Odluka koja je donesena u ovom Parlamentu u suprotnosti sa odlukom koja je ranije donesena, o tome da se sudu ne omogući slobodno odlučivanje u slučaju Glavaš. To je sporna točka. To je nemojte se zavaravati sporna točka u našim pregovorima, i obzirom na funkcioniranje pravosuđa i obzirom generalno na promjenu ili ne promjenu generalnog stava prema članstvu Hrvatske u Kako je do toga došlo i zašto sporna točka o kojoj ništa ne znamo. Treća sporna točka nesposobnost državne uprave da se iskoriste europski fondovi. Apsolutno sporna točka u našim pregovorima. Jedna kao što znate od tri stvari koje nam se stalno ponavljaju je sposobnost državne uprave, odnosno administrativni kapaciteti kako to tehnički tehnički zovu. Dakle, sposobnost državne uprave da obavlja svoje poslove, da funkcionira i da apsorbira ono što dolazi iz Europske unije. Na prvom koraku kad se radi o mogućnosti da sami za sebe povučemo sredstva iz europskih fondova naša državna uprava nije u stanju udovoljiti kriterijima koji su postavljeni za izradu i procesuiranje projekata koji bi nam omogućili da ta sredstva povučemo. Ovaj problem se spominje i u jučer prihvaćenom izvješću o napredovanju pregovora koje je prihvaćeno u Europskom parlamentu direktno kao problem, nesposobnost da povučemo sredstva iz europskih fondova. Ovom materijalu koji smo dobili nužan je i dodatni materijal koji bi nam pokazao kako ćemo i ubuduće povlačiti sredstva iz europskih fondova, drugim riječima gdje su ona sredstva na jednom mjestu, a to se jučer iz državnog proračuna nije dalo iščitati, gdje su ona sredstva s kojima ćemo pratiti sredstva kao što znate mi moramo sa hrvatske strane sudjelovati u financiranju projekata da bismo povukli sredstva iz europskih fondova. O tome nemamo jasnu sliku, ja se nadam da će to biti u planu b) ali u ovome nemamo jasnu sliku. U izvješću ako mi dozvolite još samo minutu. U izvješću o napredovanju pregovora od jučer, dakle koje je Europski parlament usvojio jučer, a izvješće je za 2007. godinu, ima miješanih ocjena. Ali ima jedna vrlo povoljna točka. U toj točci se kaže da se Europski parlament nada da će u ovom sazivu do izbora u lipnju 2009. moći razmotriti sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Mi se tome također nadamo, ali ovdje pitamo što mi činimo da bi se ta nada i naša i Europskog parlamenta ostvarila. U ovom času u 25 poglavlja od 33 plus ona 2 koja imaju poseban status, dakle u 25 poglavlja od 33, lopta je u našem dijelu terena. U nekim stvarima možda ne možemo nešto učiniti

Dakle taj dio je ono što je zadaća i naša i ono što očekujemo od Vlade. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. U ovom materijalu popisano je 121 zakonski prijedlog i ovo bi mi sve trebali usvojiti u ovoj 2008. godini. E sada lako da je to samo 121 zakonski prijedlog, ali to u pravilu treba pomnožiti možda sa 3, 4, 5 jer trebat će i druge zakonske akte usklađivati ne znam sa ovim zakonskim prijedlozima prijedlozima tako da ukoliko želi jedan sustav funkcionirati mi ćemo imati itekako puno posla. Narod kaže otprilike onu, ima ono koliko para toliko muzike. Znači prevedeno na našu zbilju, koliko ćemo pozornosti posvetiti tim zakonima takva će biti i njihova kvaliteta. Ova znači hiperprodukcija europskih zakona na neki način priznali to mi sebi ili ne, vodi jednoj daljnjoj degradaciji ovoga Doma. Nikoga nema pazite u ovome Domu koji će sve ovo pročitati. Nikoga nema, ali ćemo jasno na kraju o svemu tome glasati. I sva je sreća da u ovoj zemlji nitko za ništa ne odgovara pa nećemo ni mi koji dopuštamo da se eto možda Sabor spusti na tu razinu. Znači do kraja ove godine ako to podijelimo nekako vremenski, svaki drugi dan trebalo bi usvojiti jedan zakonski prijedlog i to bi trebalo na neki način implementirati u svakodnevni život. Mi ovim zakonskim prijedlozima doslovce mijenjamo jednu poslovnu, gospodarsku, financijsku, socijalnu, društvenu zbilju u Republici Hrvatskoj. Ne znam, npr. na strani prvoj u ovom prvom kvartalu za Ministarstvo gospodarstva, rada, poduzetništva treba donijeti novi Zakon o trgovini, mislim da nećete zabraniti rad nedjeljom. Zakon o izmjena i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika, ovlaštenih službenih osoba, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim pripravcima i šta ja znam čemu sve ne, depozitu itd. Ja razumijem da se Hrvatskoj žuri u Europsku uniju i razumijem da je to jedan od primarnih ciljeva nas kao političke elite, doduše ne mislim da je Europska unija samo interes političke elite, mislim da je Europska unija dobro za sve građane Republike Hrvatske koji u ovom času ili koji će sutradan živjeti od svog rada. Istina je, u toj Europskoj uniji trebati će više raditi, ali ovako kako stvari stoje, kada na današnji dan Hrvatska ima preko 33 milijardi eura vanjskog duga ili nekih 50 milijardi dolara, unije mi jednostavno ne možemo opstati i to bi trebalo isto tako na neki način objasniti hrvatskim građanima. I zato je jedan od najvećih interesa u ovom času te političke elite da uvede hrvatsku u Europsku uniju ne da bi netko radio umjesto nas, ne da bi netko vraćao kredite umjesto nas već da bi konačno počeli raditi jer u protivnom nam se loše piše. Rekoh u ovoj zemlji koja ima 50 milijardi dolara vanjskog duga, ne znam 12 milijardi dolara izvoza, s druge strane 23 milijardi dolara uvoza gdje je inflacija 6%, gdje smo po cijenama vjerojatno pri vrhu ako ne u vrhu Europske unije, po plaća tu gdje jesmo, moramo priznati da u ovom trenutku mnogi građani žive iznad mogućnosti daleko od onoga kako zaslužuju, a drugi žive izuzetno izuzetno teško. Znači Hrvatska jednostavno nema alternative do li Ovdje se u ovom planu znači govori o 121 zakonu, ne govori se o odnosima do susjeda o čemu je nešto gospodin Matušić rekao. Ne govori se o ZERP-u o čemu je nešto gospođa Pusić rekla ili spomenula. Sad ovo zakonodavstvo koje će Sabor usvojiti, a duboko sam uvjeren da nitko od nas sve to ne može pročitati, može pomoći ali da li će možda u ovom trenutku netko odgovoriti na onu Mesićevu pitalicu za ZERP ili Europsku uniju. Znamo da ZERP u ovom trenutku ne možemo kontrolirati, znamo da velike katastrofe poput one nesreće na onom ukletom turskom brodu koji je gorio nedaleko Rovinja isto tako ne može sanirati samo jedna država, znamo da eventualno katastrofa nekog tankera ne bi samo upropastila zemlju u čijem bi se moru ili ZERP-u ili šta ja znam teritorijalnim vodama ta tragedija dogodila, već bi upropastio ekonomiju svih jadranskih država, i zato se stvarno s pravom postavlja pitanja što je sa tim ZERP-om? Znači hoćemo li otvoriti raspravu o tome? Ako da, kada ćemo to učiniti? Nitko ne spori da Hrvatska ima pravo na istog, ali da li ćemo zbog istog dovesti u pitanje europsku budućnost građana Hrvatske, što je s hrvatskom vjerodostojnošću, dokle ćemo jedno potpisivati, drugo raditi, treće obećavati, itd. Jučer je gospodin Svoboda govorio o kompenzaciji Hrvatske prema trećima. Ja bih volio znati što to zapravo znači, na koga se to odnosi, no bilo kako bilo, sada je ta materija vruća, sada treba otvoriti raspravu. Danas je glede toga moguće postići neki konsenzus, a sutra pitanje da li će ponovo na djelu izbiti određene podjele unutar vladajuće koalicije, unutar opozicije, ali znam sutradan će biti daleko teže o tome progovarati no što bi to bilo sutra, ili u srijedu ili ne znam kada, u četvrtak. Svi ćemo ovdje dignuti ruku za ovaj plan, nema dileme, ali mi bi na neki način trebali paralelno provesti i raspravu ili otvoriti raspravu o ulozi ovoga Doma. Koja je uloga Parlamenta, Sabora? Da li itko od zastupnika može. Vidim da mi dižeš Poslovnik, Ustav, nije bitno, ali da li itko od nas može pročitati tih 121 zakon? Da li itko može znati za što diže ruku? Da li bi trebali promijeniti ulogu ovoga Doma, ne znam, na način da netko suportira, prati rad zajedno sa zastupnicima? Svatko misli, ja sam o tome govorio pred tri dana, pa ću ponoviti. Neki jednostavno ne žele čuti, shvatiti. Svatko misli da zastupnik ima ne znam kakvu infrastrukturu. Mi nemamo doslovce ništa. Svaki pročelnik u Buzetu, u Općini Gračišće koja ima tisuću 200 stanovnika u boljoj je poziciji od nas zastupnika. Zamislite kada bi neki TV urednik morao svoje priloge sam raditi. Sa svakim pročelnikom radi nekoliko ljudi. Svatko tko radi u nekom komunalnom poduzeću ima nekoga uz sebe. Mi smo odgovorni za funkcioniranje države, iza nas ne stoji nitko. Mislim, i tako ne može funkcionirati jedan ozbiljan Parlament. Kad bi pitali državnog tajnika da li ima telefon kojega mu plaća Ministarstvo vanjskih poslova, rekao bi pa koje je to glupo pitanje, kako si došao gore do Sabora. Ma nije došao na noge bez obzira što ima jedan kilometar, nego je došao sa službenim autom. Nema veze. Ali zašto to govorim? Da naprosto otvorimo polemiku i o poziciji ovoga Doma. To je najviše zakonodavno tijelo u ovoj zemlji, mi odlučujemo za funkcioniranje zemlje u cjelini, na neki način tako nas građani doživljavaju, a zapravo funkcioniramo kako funkcioniramo. Ali ono što je još bitnije, što je Parlament slabiji, hrvatski Parlament. Ne mislim da je slab Parlament, da su slabi zastupnici. Ovo što imamo ovdje u ovoj dvorani to je najbolje što se u ovom trenutku možda moglo izabrati među hrvatskim građanima, ali što je Parlament slabiji to je izvršna vlast jača, a to onda znači da parlamentarizam u Hrvatskoj još neko vrijeme ili još dugo vremena neće zaživjeti. Imamo neki surogat u kojem je svaki državni tajnik iznad zastupnika, a to zasigurno ne može graditi ili na kome ne možemo graditi dignitet nas koji imamo legitimitet hrvatskih građana. I jednom riječju, koliko mi držimo do sebe, toliko će i drugi držati do nas, i to je valjda svima jasno. Međutim, mi smo ti koji moramo držati do ovog Doma, do Hrvatskog sabora, i za nas taj Dom mora biti svetinja. Ako je za nas, onda će biti i za sve ostale. Za kraj, ne znam. Što još reći. Rekoh nije stvar samo u ovih 121 zakonskom prijedlogu kojeg ćemo morati usvojiti do kraja ove godine. Mi ćemo vjerojatno morati raspraviti četiri puta većem broju zakona kako bi ove sve ostale mogli uskladiti sa ovima koje usvajamo ili donašamo, a to ja mislim da bez jednog ozbiljnog suporta sa onima koji će o tome dizati ruke jednostavno je nemoguće. Ja znam da funkcioniramo po načelu ma šta, koji 121 zakon. Ako nam date usvojit ćemo i 300 zakona, 400, 500, ali koja će gospodo kvaliteta tih zakona na koncu biti. To je ona suština o kojem bi trebalo i razgovarati, a ovako kako smo ustrojeni mi od svega toga ne možemo očekivati Bog zna što. **Šeks, To je sve? Hvala lijepa. Klub SDP-a, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Neven Mimica. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo Hrvatska ulazi u odlučujuću fazu i svojih prilagodbi europskim standardima, europskim vrijednostima, ali ulazi i u odlučujuću fazu svojih pregovora o pristupanju Europskoj uniji i dobro je da u tu odlučujuću fazu ulazi na organiziran, sustavan način, da ulazi sa predviđanjima koja su upisana u ovaj u ovaj veliki dokument nacionalnog programa za pristupanje Europskoj uniji, odnosno koja su u zakonodavnom smislu upisana u plan, odnosno plan usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. 120 zakona je predloženo da Sabor ove godine usvoji kako bi se nastavio proces usklađivanja sa europskim zakonodavstvom i prvo pitanje ili prva slika slika koju svi mi ovdje u ovom Saboru ili u javnosti stvaramo o samo toj činjenici od 120 europskih zakona koji se moraju usvojiti, govori o tome da je to velika brojka. Naizgled za neke možda i prevelika. I zbog toga se odmah postavljaju i dva pitanja, može li Sabor to zbilja učiniti? Može li Sabor usvojiti 120 europskih zakona u samo jednoj godini? A drugo je pitanje mogu li ministarstva producirati, proizvesti 120 kvalitetnih zakonskih prijedloga koji će doći u Sabor i mogu li u krajnjoj liniji ministarstva nakon što Sabor usvoji te zakone nove, europske zakone, mogu li ministarstva osigurati stvarnu provedbu tih zakona što je vjerojatno i najvažniji cilj? U odgovoru na ovo prvo pitanje može li Sabor usvojiti 120 europskih zakona u godinu dana? U SDP-u smo optimistični. naš odgovor je da Sabor može i treba odraditi taj svoj dio posla, da mora tu svoju ulogu ozbiljno shvatiti i da Sabor ne smije biti usko grlo našeg približavanja Europskoj uniji. Zakonodavni posao je saborski posao i ja sam siguran da Sabor može 120 zakona europskih u ovoj godini prihvatiti. Drugo je pitanje, mogu li ministarstva to odraditi? Mogu li pripremiti zakone? Mogu li osigurati provedbu tih zakona? Odgovor na to pitanje je malo više uvjetan odnosno tu za pozitivan odgovor na to pitanje treba se još malo više stvari poklopiti, malo više uvjeta ili preduvjeta ostvariti. Da bi ministarstva mogla to obaviti mora postojali vrlo snažna reformska politička volja prvenstveno u Vladi, u vladajućoj koaliciji, a mora postojati i vrlo snažni koordinacijski pritisak da tako kažem Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija kao koordinacijskog tijela koje pomaže, nadzire i usmjerava rad svih drugih ministarstava na svemu onome što rade na europskim prilagodbama. Prema tome, pritisak na ministarstva mora biti konstantan, mora biti sustavan, mora biti jasno usmjeren. Ja sam dovoljno dugo radio u državnoj upravi da mogu reći da bez obzira što tko mislio o našoj državnoj upravi, a obično mislimo poprilično loše i dajemo joj prilično loše ocijene i atribute, ali bez obzira na to ja sam uvjeren iz svog vlastitog iskustva da ministarstva će učiniti onoliko koliko se od njih traži sa snažnom političkom, sa snažnim političkim zahtjevom i snažnim političkim pritiskom. Što se ministarstva više pritisnu više će odskočiti. Ovdje mislim da mogu odskočiti dovoljno visoko da obave svoj posao pod onim uvjetima da postoji politička reformska volja i da postoji koordinacijska volja, snaga i znanje u koordinacijskom ministarstvu. Sigurno je da kad govorimo o broju zakona da ipak mi ovdje dolazimo u situaciju da jednostavno, da plaćamo dug usporenih reformi u prethodnom razdoblju. U četiri prethodne godine 160 zakona. U onim prvim godinama rada prethodne Vlade 2004./2005. jedva dvadesetak, jedva tridesetak zakona godišnje. Razgovarali smo o tome. Sporili se o tome je li to malo, je li to puno, je li moglo više, zašto nije moglo više. Međutim, sada smo u situaciji da moramo, ali zaista moramo 120 zakona u jednoj godini donijeti. I to nije kraj posla. Mi da bismo ušli u članstvo Europske unije moramo prije članstva, do članstva u potpunosti uskladiti naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom osim u onom dijelu gdje dogovorimo neka produžena razdoblja odnosno gdje dogovorimo u pregovorima posebne iznimke. Ali u osnovi mi moramo ući u Europsku uniju sa preko 450 usklađenih zakona jer to je otprilike prosjek koji su učinile zemlje koje su prije nas ušle u Europsku uniju. Ako smo danas na nekih 220 ili tu negdje malo više zakona usklađenih, prema tome, barem još 200 i nešto, 220 zakona je pred nama. Ako gledamo taj prosjek po iskustvu drugih zemalja i znači 120 ovogodišnjih i barem 100.-tinjak u idućoj godini. To je ono što nas čeka. Prema tome, moglo se možda rasporediti i drukčije taj reformski napor, taj napor usklađivanja zakonodavstva. Mogli smo i u prethodnim godinama učiniti više da bismo sada da bismo sada bili u nešto komotnijoj situaciji. Komotnija utoliko što manji broj zakona bi ipak osiguravao i veći kvalitet tog usklađivanja zakonodavstva. Međutim, ovdje iako se radi o velikom broju zakona, mislim da Sabor mora svoju ulogu odraditi ne samo da pobraja koliko je zakona usvojio, nego da zbilja pazi na kvalitet usklađivanja. Zato imamo Odbor za europske integracije, zato imamo Nacionalni odbor za praćenje pregovora. I zato imamo svaki od 25, bit će ih i više vjerojatno sektorskih odbora da tako kažem. Kvaliteta usklađivanja zakonodavstva je iznimno važna i Sabor tu svoju ulogu znači ne samo u usvajanju zakona nego u usvajanju kvalitetnih zakona mora obaviti. Odbori za europske integracije, nacionalni odbor moraju paziti, moraju biti oni koji će osigurati da da se učinak pojedinog zakonskog prijedloga ocijeni, da se vidi što pojedini zakon donosi dobroga, lošega, teškoga, lakoga za neki sektor, za područje koje regulira. I da kaže je li možemo u članstvo zbilja u potpunosti primijeniti ono što traži europsko zakonodavstvo ili trebamo neko prijelazno razdoblje, neku odgodu za tu primjenu. Zbog toga je važna dvostrana komunikacija između Sabora i Vlade odnosno između rekao bih onih kriterija, onih mjerila za otvaranje pojedinih poglavlja i plana usklađivanja zakonodavstva. Ovo je živi dokument. Plan usklađivanja zakonodavstva je živi dokument. Ne može se reći sad smo ga usvojili, 120 zakona. Znamo koje ćemo donijeti donijeti i to je gotov posao. Ovaj dokument će se morat tokom godine možda ne samo jedanput mijenjati. Svaki put kad se za neko novo poglavlje koje se bude otvaralo kad se donesu, usuglase mjerila, benchmarks za otvaranje toga poglavlja ili za zatvaranje poglavlja, to će morati naći odraz i u ovom svom zakonodavnom dijelu u dopunama odgovarajućim ovog dokumenta. S druge strane cijeli sustav funkcionira i obrnuto. Kada Odbor za europske integracije ili bilo koji sektorski odbor ili nacionalni odbor utvrdi da je potrebno nešto učiniti za produženu primjenu jer su učinci tog zakonodavstva teški za neku granu, za neku za neku društvenu skupinu, tada se to mora odraziti i na pregovaračkim pozicijama našim. Tada mi za to poglavlje trebamo u pregovaračkim pozicijama tražiti prijelazno razdoblje. Prema tome, u toj dvostranoj komunikaciji ovaj dokument treba poslužiti kao zbilja vodič, kao temeljni dokument koji se stalno mora nadopunjavati i koja stalno mora odražavati pravo stanje stvari u našim prilagodbama Europskoj uniji. Financijski učinak svih ovih prilagodbi ovdje nije detaljnije razrađen, nije ni mogao. Državni tajnik je rekao radi se o dokumentu koji se donosi evo sad u veljači, radi se o situaciji u kojoj se donosi praktički i prije usvojenog proračuna koji ove godine odgođeno donosi. Prema tome, na financijskim učincima treba raditi dodatno. Obveza postoji, Sabor je imao zaključke da praktički svaki zakonski prijedlog pa i svaki prijedlog europskih zakona mora procijeniti i regulatorne učinke, znači one učinke na područje koje donosi ali i financijsko-proračunske učinke. Negdje u prosjeku kako gledamo unazad po starim nacionalnim programima predviđalo se da taj financijski učinak prilagodbe zakonodavstva u jednoj godini iznosi milijardu i pol kuna do 2 milijarde kuna. Prema tome, radi se o velikim sredstvima, velikim financijskim učincima i njihovu prethodnu procjenu sigurno da ovaj Sabor, ovaj parlament treba znati. Ovaj Sabor je donašao i nekoliko zaključaka još od 2001., pa kasnije 4., 5. godine kojima je od Vlade tražio i izvještavanje prvo o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju svakih šest mjeseci, zatim zaključke odnosno o tijeku pregovaračkoga procesa pa zaključke o izvještavanju o razvoju događaja u odnosima s Europskom unijom za vrijeme svakog presjedavanja. Svi su oni bili oročeni na šestomjesečno izvještavanje Saboru. Gotovo da nije rekao bih više od tri, četiri puta u četiri godine dobio takva izvješća. Prema tome, ono što možemo zaključiti, što možemo tražiti a imaju i posebni zaključci da se Sabor izvješćuje i o izvršavanju plana usklađivanja zakonodavstva. Prema tome, Sabor samo mislim da treba ponoviti sva ta svoja traženja i jednostavno uspostaviti taj odnos sa Vladom koji će biti korektan, koji će biti odnos dijaloga. Osim toga, postoji i formalna rezolucija mislim ili odluka Sabora iz 2005. godine dvije, jedna kojom se uspostavlja politički konsenzus na europskim pitanjima, a druga jedna vrlo zanimljiva, jedna vrlo originalna rezolucija koja malo gdje postoji u parlamentima o dijalogu izvršne i zakonodavne vlasti na europskim pitanjima. Prema tome, idemo uspostaviti ako mislimo da do sada nije u potpunosti uspostavljen ili idemo ojačati taj dijalog. Poruka Vladi je uključite Sabor do kraja u pregovarački proces, u reformski proces. Parlament parlament može pomoći, Sabor hoće i želi pomoći. Prema tome, zajednički posao na zajedničkom prioritetu je izuzetno važan. Idem prema kraju i vjerojatno bi na tom kraju bilo dobro ocjenjivati ono što je do sada napravljeno u pregovaračkom procesu odnosno što je do sada napravljeno praktički u provedbi nacionalnog programa usklađivanja. Međutim, neću detaljnije o tome danas govoriti. Klub SDP-a je tražio a Sabor je prihvatio uvrštavanje u dnevni red posebne točke o stanju u pregovorima sa Europskom unijom, o stanju sa zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom. Mogu se samo nadati da će ta rasprava što prije doći na dnevni red. Vjerojatno bi bilo dobro da dođe na dnevni red i prije onog za dva tjedna najavljenog kvadrilateralnog sastanka na temu ZERP-a i ponovo i u tom slučaju Sabor može pomoći. ZERP je samo jedna jedna stvar koja u ovom trenutku dovodi do zastoja procesa pregovora, međutim ZERP nije jedina stvar. Ima puno još na reformama posla, tu Sabor treba i može pomoći. Što se ZERP-a tiče SDP odmah da kažem će podržati sve ono što Vlada uspije napraviti u dijalogu sa europskim partnerima ako uspije učiniti da imamo i ZERP i Europsku uniju naravno bit ćemo prvi koji ćemo zapljeskati i čestitati Vladi na tome. Ako nakon nakon ozbiljne rasprave i argumenata i dijaloga i uvjeravanja se vrati Vlada ovdje u ovaj Hrvatski sabor i kaže ne možemo imati ZERP i Europsku uniju. SDP će znati izabrati u tom slučaju, SDP bira Europu i nastavak puta prema Europskoj uniji ali tada ćemo razgovarati o tome zašto smo dovedeni u takvu situaciju da uopće moramo birati između Europe i ZERP-a. Međutim, za kraj i za zbilja sam kraj jer crveno svjetlo već gori ali ne trepće, klub SDP-a će podržati i Nacionalni program pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i ono što se formalno traži od Sabora prihvatit će Plan usklađivanja zakonodavstva s Europskom unijom jer držimo da je to izuzetno važan zajednički dokument za našu zajedničku europsku budućnost. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačne rasprave. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Kao što je razvidno iz ovog prijedloga plana dakle kroz godinu dana moramo donijeti odnosno predviđa se donijeti 121 zakon. Od toga evo u prvom kvartalu koji ističe 31. ožujka 27 zakona sa tom oznakom. Kako vidimo po našem redoslijedu i planu rada Sabora iako znamo da ćemo jedan dan sigurno s obzirom na prispjele amandmane utrošiti upravo na raspravu o amandmanima to znači da mi do konca 3. mjeseca imamo još 9 radnih dana a još nije stigao niti jedan jedini zakon od ova planirana 27 za razdoblje prvog kvartala. Ili je stigao jedan, dva. Ali ovaj drugi o kojem govorite o duhanu on se tek predviđa za drugi kvartal. On je preuranio, i njega dakle, ja ovdje govorim od ovih 27 jedan. Drugi je ovaj kažem iz drugog kvartala. A i da je dva, ma da je i tri, da je i pet nedovoljno i malo i slabo. Koja je to kvaliteta zakona i kako je moguće u devet dana a to pod pretpostavkom da su već stigli u Hrvatski sabor ili se opet planira negdje od 11, 12 u noći gdje eto ni javnost neće biti pravovremeno obaviještena ali važno je da se o tim zakonima raspravlja, ne samo da oni samo budu kvalitetni i što kvalitetniji. To naravno to se podrazumijeva, nego da javnost kao adresati kome se ona upućuje, da o tim zakonima odnosno prijedlozima zakona javnost bude upoznata. Dakle, izražavam ozbiljnu zabrinutost da ćemo pratiti tempo jer on je već sada narušen. Ako vidimo koji će se zakoni donijeti onda to govori da mi nismo na tragu prije svega onih zacrtanih i obećanih reformskih zahvata. Bar ne onih koji su najavljeni sa najviše državne instance odnosno njegovih, njezinih predstavnika. Evo ako malo pogledamo koje su to zakonodavne mjere koje će Ministarstvo pravosuđa predložiti najavljuje se dakle kroz ovu godinu izmijeniti Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima što znači da nema ništa od kazneno pravne reforme i od najave da se istraga izostavi iz oficijelnog kaznenog postupka. Jer da je tomu tako i da se to zaista kani učiniti onda bi mi ovdje vidjeli izmjene Zakona o državnom odvjetništvu jer one nužno impliciraju i takve promjene i Zakona o policiji. Toga nema. A 2002. godine bila je oformljena radna skupina na čelu sa profesorom Krapcem koji je trebao pripremiti prijedlog izmjena iz Zakona o kaznenom postupku. Čitav prošli mandat smo slušali, novinski članci su bili jer je to naravno i medijima i našoj javnosti jako zanimljivo i s pravom jer kad god se govori o izmjeni kaznenog zakonodavstva jedne zemlje pa tako i naše zemlje da to prikuplja veliku pažnju odnosno izaziva veliku pažnju javnosti. Međutim … … toga kroz ovu godinu neće biti ništa. Pitamo se zbog čega? Međutim s obzirom da su neki zakoni koji su nosili oznaku P.Z.E., koji su unazad nekoliko godina doneseni ali koji su izmijenjeni na štetu europskih standarda mi ćemo ih morati ponovno promijeniti i to nužno. Napominjem da će to biti potrebno učiniti sa Zakonom o javnom bilježništvu i sa Zakonom o izvršavanju kazne zatvora. Kao što je poznato prvotni kad se donosio taj zakon, on je, u njega su bila ugrađena sva načela i standarde europskih zatvorskih pravila, minimalnih pravila za postupanje prema delikventima te potpuno usklađen sa Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te Europske konvencije o sprečavanju torture i nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja. Ali sve ove mjere impliciraju i sastav vodećih ljudi u zatvorima i kaznionicama odnosno ukupno u penalnom sustavu. Pošto je on narušen mi smo se tome protivili. Mi ćemo biti ponovo u obvezi da izmijenimo dakle Zakon o izvršavanju kazne zatvora ali jednako tako i Zakon o javnom bilježništvu jer su pravila struke upravo dovedena u pitanje što ugrožava onda i ono temeljno pitanje nepristranosti odnosno depolitizacije u najvećoj mogućoj mjeri tih sustava. Naravno da nema prijedloga izmjena takvih zakona. Dakle evo ovo su moje osnovne primjedbe da se kasni sa ovim planom već sada odnosno da je razvidno da nećemo izdržati takav tempo one stare dobre navike da to bude negdje obnoć ali pitanje je, i ti noćni sati imaju svoje trajanje. Prema tome upitno je uopće da se radi non stop, da je moguće pratiti ovaj tempo, a još jedanput evo pitanje je zbog čega nema izmjene Zakona o o kaznenom postupku na način koji bi … /Govornica se ne razumije./ … istragu? Ali kažem to nužno. Ovdje se mijenja Zakon o kaznenom postupku, vidjela sam ja to, ali ne nužno i Zakon o Državnom odvjetništvu i Zakon o policiji evo ponavljam koji onda implicira da istrage neće biti. Ovako vjerojatno se mijenja ponovo u onom pravcu koji je nedostatan a u svakom slučaju ne na tragu onome što smo bili zacrtali i o čemu postoji konsenzus svih ovdje nas a i očekivanja javnosti su u tome. I još ću nešto reći da se zastaje sa kazneno-pravnom reformom jer ovdje ne vidimo da će se mijenjati, da će doći konačno do suvremenih modernih gospodarskih inkriminacija koje su u našem kaznenom zakonodavstvu toliko toliko potrebne. A tim prije i tim više što evo s ovim približavanjem Europskoj uniji će takvih isto tako i pokušaja da se radi i na štetu naravno jer to se otvaraju i mogućnosti i nekih naših tvrtki i pojedinaca i države u cjelini i mi se kao takvi moramo zaštititi ne samo i od napada vlastitih, od građana koji bi povrijedili takve norme i pravnih osoba nego jednako tako i stranih pravnih osoba koje će onda u većoj mjeri i poslovati ovdje. Prema tome radi vlastite zaštite i tako nama su kažem i ponavljam nužne inkriminacije kakve postoje u Europskoj uniji, kako postoje u svim zemljama zapadne Europe. Naše su socijalističke to nam je govori svaki put, svake godine Državno odvjetništvo u svom godišnjem izvješću skreće pozornost na to da su oči javnosti uperene i naročito senzibilizirane glede te vrste kriminaliteta ali da i pokrenute istrage ne daju adekvatan sudski epilog najviše zahvaljujući i neadekvatnom zakonodavstvu. Hvala lijepa.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

pred nama je ovaj dokument iz kojega jasno iščitavamo koja je, koje su Vladine namjere i koja je Vladina politika u sljedećoj, u ovoj godini u kojoj već jesmo. Pred nama je 121 zakon kako kaže ovaj nacionalni program i kako iščitavam iz tog nacionalnog programa namjera je da se svi ovi zakoni i promjene donesu do polovice 2009. godine do kad traje mandat ovog Europskog parlamenta. Ovo je 6. po redu nacionalni program usklađivanja zakonodavstva. U svakom slučaju strateški dokument iz kojega vidimo sva mjerila i obveze Republike Hrvatske koje smo preuzeli, koje su nam zadane. Čuli smo malo prije iz izlaganja državnog tajnika da u onom petom valu pristupanja nisu bila predviđena mjerila što znači da mi imamo dosta teške kriterije i otegotne okolnosti ali trebamo im u svakom slučaju, u svakom Koliko shvaćam sinergija pregovaračkog procesa i ovog nacionalnog programa je zapravo potrebna pa bi nešto, par riječi o pregovaračkom procesu. Za vrijeme prvih 6 mjeseci prošle godine, za vrijeme njemačkog predsjedanja otvoreno je 7 poglavlja, za slijedećih pola godine za vrijeme portugalskog zasjedanja otvorena su 4 poglavlja i dobili smo također mjerila za otvaranje tri poglavlja i mjerila za zatvaranje u samo jednom. Znači, do kraja 2007. Republika Hrvatska je izradila dvadeset i jedno, a predala je 19 pregovaračkih stajališta. Pregovori su otvoreni u 16, a privremeno zatvoreni u dva poglavlja, a u 35 njih se još pregovara. Određivanje prioriteta u ovom nacionalnom programu se temelji na nekoliko izvora, a ne samo na ona dva o kojima ste vi ovdje govorili. I koliko sam razumjela u programu Vlade Republike Hrvatske od 2008. do 2011. Zatim na rezultatima dosadašnjih pregovora, zatim na onom inicijalnom Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, zatim na pristupnom partnerstvu iz studenog 2007. godine, suradnji s delegacijom Europske unije u Republici Hrvatskoj i o izvješću o napretku Europske Europske unije. Ovo izvješće o napretku je vrlo interesantno i ono uključuje napredak i očekuje ispunjavanje i političkih i ekonomskih kriterija. Politički kriteriji koji se temelje na zaključcima Vijeća iz Kopenhagena i gospodarskih koji se nastavljaju na Kopenhagen Mastricht i kasnije na Lisabonsku strategiju. sve ove aktivnosti kad pogledamo ovaj program su podijeljene na zakonodavne i provedbene. Bilo je ovdje i puno govora o zakonodavnim mjerama. Rekli smo 121 zakon u ovoj godini i 353 podzakonska akta, ali provedbene mjere su možda još važnije od zakonodavnih bez obzira što je ovdje bilo riječi da je to veliki zadatak za ovaj Sabor. Ali po mom mišljenju veliki je zadatak najprije za izvršnu vlast, a Sabor vjerujem da će odraditi svoje, pa ako bude trebalo i prekovremeno. Ali je činjenica da je veliki posao na izvršnoj vlasti i od njih očekujemo da će ti zakoni doći ovdje u ovaj Sabor. Istina je da kad usporedite ovaj dokument već danas je malo drugačiji dokument koji smo dobili, odnosno ovaj prijedlog od onoga što je državni tajnik rekao. Znači, već sada znamo da će biti u prvom kvartalu 20 zakona, a ovdje nešto više, ovdje je navedeno 27 tako da. Ali jučer smo na odboru o tome razgovarali svi smo se složili da je ovaj nacionalni program zapravo živo tijelo i da on mora doživjeti promjene, mora doživjeti reviziju i da se tijekom godine o njemu više puta treba raspravljati. Svi se slažemo s time tako da ne treba se držati možda slijepo ovih brojki. Ali u svakom slučaju činjenica da smo do sada usvojili 160 zakona, da smo lani usvojili 74. Upozorava na veliku odgovornost ovoga Doma i svih drugih i rekla sam ministarstava odnosno izvršne vlasti. dobili smo ovaj dodatak a). Očekujemo dodatak b) koji će reći o našim financijskim obvezama, ali se dodatak b) može donijeti tek nakon donošenja proračuna budući da ćemo proračun donijeti slijedeći tjedan. Znači, tek nakon toga dodatak b). Ono što bi možda još želila ovdje reći i ovom Saboru a možda ne znate kad sam govorila o ovome na čemu se temelji izvješće o napretku. Temelji se naravno na svim ovim izvješćima ovih tijela kao i podacima iz Vlade, Sabora, nevladinih udruga. Ali nitko ne spominje lokalnu upravu i samoupravu. Pri odboru regija Europskog parlamenta djeluje radna skupina za Hrvatsku i u toj radnoj skupini su dva gradonačelnika i dva župana, od toga dva iz oporbe, dva iz vladajućih i imamo četiri puta godišnje sastanke na kojima izvješćujemo o stupnju decentralizacije, o prekograničnoj suradnji, o fiskalnoj fiskalnoj reformi, pa je i to jedan od izvora vjerojatno iz kojega se crpe podaci za ovo izvješće o napretku. To sam željela reći. Možda Sabor nije upoznat, ali vi iz ministarstva znate jer ste nas vi i tamo nominirali. Do nedavno je bio s nama župan Bajs. Upražnjeno je mjesto tako da treba razmišljati tko je novi župan. U svakom slučaju sva ova usklađenja će bitno doprinijeti ostvarenju nacionalnog programa, vjerujem da ćemo ispuniti i preporuke iz izvješća komisije o napretku, a vjerujem da je cilj, a ne da vjerujem nego znam i iz toga što smo jučer na Odboru za europske integracije konsenzusom izglasovali ovaj nacionalni program. Znači svima u državi Hrvatskoj je ovaj ambiciozni Vladin plan interes da se ispuni i ja vjerujem da ćemo ga u sinergiji između Sabora i izvršne vlasti uspjeti realizirati. Hvala Hvala. Poštovana zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Pa evo i ja bih krenula svoju raspravu krećući od činjenice da je pristupanje Europskoj uniji jedan od prvih ja bih se usudila reći, prvi vanjsko-politički cilj koji ova Vlada ima, koji je imala prošla Vlada koje su imale i ranije Vlade i u tom kontekstu mislim da je zanimljivo reći i da to zapravo odražava i dio ove rasprave koju smo danas čuli o velikom poslu koji čeka nas u Saboru. Ali ja ću se kasnije osvrnuti mislim ne samo nas u Saboru i ne samo kolegice u Vladi. To je posao čija se glavnina radi u Hrvatskoj. Često kada smo govorili o pregovaračima iz drugih država oni uvijek kažu da su glavni pregovori u Hrvatskoj. Ja mislim da rasprava koju smo, dio zapravo odražava isto takvo mišljenje i među kolegicama i kolegama ovdje u Saboru. Ali ja bih se isto tako vratila na činjenicu da imamo konsenzus o ovom pitanju u Hrvatskoj da u tom kontekstu mislim da pitanje koliko Sabor ima na stolu u ovoj godini posla ne bi trebalo biti pitanje ako je cilj da se taj posao završi dakle onako kako su to i pristupni pregovori ali i druge stvari stvari koje su bitne u procesu priprema za pristupanje odredile do sada. Ovo je sigurno i to pokazuje i ovaj nacionalni program ključna godina za pristupanje, ključna je i u broju ovih zakona, ključna je i u broju podzakonskih akata, ključna je u broju provedbenih mjera o kojima je danas bilo dosta govora, ali je ključna i u kontekstu toga što će Hrvatska u ovoj godini napraviti jer će to odrediti zapravo i mislim da se o tome dosta govorilo ukoliko mi taj posao napravimo u ovoj godini, a to naravno ne ovisi samo o Hrvatskoj. To ovisi i o institucijama, vijeću, komisiji, državama članicama. Onda Hrvatska ima šansu dobiti puno više nego ako se to dogodi u godinama koje će slijediti kasnije. Naime, često se govori ako se taj posao ne dovrši u slijedećoj godini onda iz niza razloga možemo očekivati da se samo pristupanje bez obzira kako ćemo se mi za njega pripremati može dogoditi kasnije. Ja bih samo rekla u tom kontekstu da nam svima mora biti u interesu da na tome radimo, jer Hrvatska će između ostaloga dakle taj ritam ne budemo uspjeli uhvatiti i dobiti, izgubiti i značajna sredstva u tome. O tome nikada nije bilo govora, ali u tom kontekstu bih podržala da ili na odborima ili ovdje u Saboru možemo raspravljati o fondovima, ali ne samo o onim fondovima za koje imamo rezultate, koji su nota bene vrlo visoki u iskorištenosti, ako govorimo o CARDS-u oni su za tri godine iznad 96%, za jednu godinu 94%, PHARE koji se jedini do sada može mjeriti 2005. 86%. 86%. Dakle iznimno visoke brojke i ja bih u tom kontekstu željela reći obzirom da je bilo govora ovdje da smo nešto izgubili i da je to postalo prepreka u pregovorima, nije još uvijek, nije i sva sreća, ali postoji jedno upozorenje, postoji jedan rok i akcijski plan koji se mora izvršiti. Ja sam uvjerena da će resorna ministarstva i Vlada koja je za to zadužena to napraviti u roku koji je dat. Dakle ja moram ponoviti, nisu novci izgubljeni i ja bih željela reći zbog javnosti, jer se često krivo govori o tome. Cijenim činjenicu da je dobro upozoravati da se to ne smije dogoditi. Ja se tome priključujem kao netko tko je u tome radio, ali do sada se to nije dogodilo i ja sam uvjerena dakle da će Vlada raditi na tome da se i ne dogodi. Što se tiče toga treba li takve podatke uključivati u nacionalni program, on je jedan prilično standardizirani dokument opet naravno ne isključuje činjenicu da Hrvatska može to napraviti, međutim ja bih se vratila na jednu od obveza koju Vlada ima, a to je da šestomjestočno izvješćuje ovaj Visoki dom o fondovima. Mislim da je to Vlada napravila, točno ne znam u kojem terminu za prošlog saziva Sabora, ja mislim da samo treba pogledati taj rok i treba tražiti od Vlade dakle da predoči što se događalo u razdoblju nakon što smo zadnji, odnosno što je prošli saziv imao priliku čuti o pretpristupnim fondovima. Slijedom strukture koja je zadana, ovdje se govori o fondovima koji prate ono što se radi u ovoj godini. Što se tiče usklađivanja zakonodavstva naravno može se reći otprilike i to je iskustvo drugih, dakle da ima neka aproksimativna brojka koliko zakona ukupno treba uskladiti. Međutim to naravno ovisi i o tome kako dakle možete jednu direktivu ili jedan propust koji pravna stečevina propisuje uskladiti jednim zakonom, a možete i sa više. baratanje brojkama često može zavesti. Međutim ja se slažem sa kolegom Mimicom, ta brojka će biti negdje oko 400, ali ako se zbroji ovo sve što smo do sada napravili, po nekoj računici koju ja imam to je 225 do sada, ako imamo 121 u ovoj godini mi smo onda blizu, po meni to nekakva brojka oko 400 zakona i ja vjerujem da će dakle sljedeće godine još Sabor imati posla u ovome, ali duboko vjerujem i da ćemo završavati pregovore u sljedećoj godini i da će otprilike to biti to. Naime pravna stečevina se mijenja, to je dio odgovora i onim pitanjima koje je kolegica Pusić imala, zašto se neki propisi pred Visoki dom dovode nekoliko puta. Dakle pravna stečevina se mijenja, kada se ona mijenja treba izmijeniti ono što je ranije bilo izmijenjeno ako je to naravno potrebno. I ono što moram naglasiti je činjenica da smo zapravo tek u screeningu, tek u tom dubinskom snimanju zakonodavstva dobili pravu priliku i prigodu zaista vidjeti koliko je i ono što smo usklađivali stvarno usklađeno s propisima Europske unije. Stoga ja bih podržala kolegu Mimicu u tome da možda nismo tako oštri prema kolegama iz državne uprave koji rade, vjerujte s radom u državnoj upravi, odnosno prije nego sam ušla u državnu upravu isto tako nisam imala Bog zna kakvo mišljenje, ali radeći sedam godina mislim da sam jako promijenila mišljenje. Ima ljudi dosta koji rade jako puno i mislim da poruke koje odavde dolaze u kontekstu da ti ljudi to neće, da su oni ovakvi ili onakvi, da nisu sposobni i tako, nisu dobre ako dolaze sa ovako visokog mjesta. To pokazuju i svi oni koji rade na pregovorima, a rade uz istu plaću i uz onaj isti posao koji inače rade u svojim resorima vrlo često to, nemojte zaboraviti nije im nitko još uvijek platio ni jednu kunu dodatno ako rade na usklađivanju zakonodavstva, a to da smo u nekom drugom razdoblju vjerojatno ne bi ni morali. Sada samo možda još malo o tome, puno smo govorili što ćemo mi raditi. Međutim ja mislim da je ovdje bitno reći jer se to često zanemaruje, sada znamo što radi izvršna vlast iz ovog dokumenta jer je vrlo, na tisuću skoro stranica to rečeno. Znamo što ćemo mi tu raditi, puno manje stranica, ali ne manje posla kada se uzmu sigurno količina, dakle stranica koje ćemo imati za pregledati, za ovdje raspraviti u ovom Visokom domu. Međutim što trebaju svi drugi raditi? Ja mislim da je dio našeg posla da u našim izbornim jedinicama, ali i šire za javnost u cjelini, govorimo o tome koliko je to posao za sve. Praktički to je takav posao prilagodbi u kome imaju posao i Hrvatska gospodarska komora, sve udruge koje se bave pitanjima poduzetništva i podizanja konkurentnosti, time se bavi i treći stup. Dakle sva pravosudna vlast se time bavi. Ako uzmete onaj dio koji govori o političkim kriterijima koji se ovdje često najviše na meti javnosti itd. to je cijeli pravosudni sustav se time bavi, od Vrhovnog suda do svakog pojedinačnog sudskog djelatnika koji u tom procesu sudjeluje. Dio našeg posla je da, ja se tu slažem i sa kolegicom Dubravkom Šuicom, da mi moramo raditi na tome da pripremamo, odnosno da upozoravamo lokalnu i regionalnu samoupravu da se priprema na ono što slijedi u svakom pogledu. Jedan segment su sigurno strukturni fondovi, ali nisu samo strukturni fondovi u pitanju nego i činjenica da ćemo se jednog dana to obično kažu, mi se svi ovdje pripremamo za vjenčanje, to će se dogoditi u trenutku kada budemo ulazili u ali iza vjenčanja treba živjeti u braku. E ja mislim da se mi moramo početi ponašati na način da razmišljamo upravo o tom vremenu koji je pred nama, dakle u tom segmentu zaista može se praktički reći bez pretjerivanja da svi u Republici Hrvatskoj imamo veliki posao. Ove godine i od ove godine možda i više nego smo imali ranije. Evo ja bih ovdje zaustavila ovaj možda emotivniji govor nego što sam mislila održati, ali je emotivan zato što sam dugo u tom procesu, zato što znam koliko ljudi na tome radi i znam koliko još ima za napraviti. I ne samo kod onih koji znaju što trebaju napraviti nego i puno kod onih koji toga još nisu svjesni, a o tome se radi. Dakle radi se o tome da mi Hrvatsku moramo pripremiti da ima koristi od članstva u Europskoj uniji. U tom kontekstu ja bih željela reći da ću ja svesrdno podržati ovaj nacionalni program i da vjerujem da sve kolegice i kolege koji su proeuropski orijentirani, a mislim da oko toga imamo konsenzus, će učiniti isto. Hvala lijepo. Hvala. U 17,59 isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. Poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Bit će mi zaista sada teško govoriti nakon ovako lijepog nadahnutog govora kolegice Marije, no svojom kratkom raspravom ja ću nastojati zaista pohvaliti i podržati ovaj Prijedlog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnim stečevinama Europske Naime, u studenom 2007. godine Europska Komisija objavila je izvješće o napretku Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji za 2007. godine kojom se zaključuje napredak Republike Hrvatske na područjima ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterija. Pri tome je i ocijenjeno da je Republika Hrvatska da je Republika Hrvatska sposobna preuzeti sve obveze za članstvo u Europskoj uniji. Ja zaista vjerujem da će i ovaj saziv Sabora biti djelotvoran te da neće biti kočnica u usklađivanju zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom stečevinom Europske unije bez obzira što je pred nama donošenje 121 zakon i što imamo 353 podzakonska akta kao što smo kao što smo čuli, a zašto sam uvjerena. Upravo zato što mislim i dalje postoji na neki način visoki stupanj političkog konsenzusa prema ostvarivanju zajedničkoga cilja punopravnog članstva u Europskoj uniji i zato me čudi rasprava kolegice Ingrid Antičević, ako je kolega Mimica govorio o ovome zakonu i o punom optimizmu i volji da svi zajedno taj posao Zasigurno je i pred nama reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i zaštita manjina, reforma državne uprave i poseban napor treba uložiti u primjenu i provođenje usklađenoga zakonodavstva. Dodatak A Nacionalnom programu sastoji se od zakonodavnih mjera i provedbenih mjera za 2008. godinu koje sadrže strategije, planove, programe, osnivanje novih institucija i jačanje administrativnih kapaciteta. Veliki napor treba uložiti za primjenu i za provođenje zakonodavstva koje se donese, a u okviru zakonodavne aktivnosti evo primjer, sjetila sam se prošle godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi koji navodi pravo za roditelje djeteta sa težim smetnjama u razvoju na status roditelja njegovatelja, proširuje pravo na skrb izvan vlastite obitelji kao pomoć pri uključivanju djeteta s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem u programe redovni, predškolskih i školskih ustanova. Proširen je i krug izvan institucionalne djelatnosti, a jedna od mjera je ove godine proširiti mrežu socijalnih usluga za djecu, starije osobe i osobe sa invaliditetom. Time se naime i potiče provedba plana deinstitucionalizacije i plan je podijeljen u dalje u četiri faze. Što hoću reći da je tim opširan i da se predviđa i osnivanje metodoloških centara i službe podrške osiguranja stambenih kapaciteta itd. Naravno da u provedbene mjere ulaze i strategije i planovi i programi, osnivanje institucije i drugih tijela, a za sve trebamo educirane ljude. Ponekad mi se zaista čini da u provedbi treba više administracije i ako čitate ovaj dokument onda se često nailazi na proširenje administracije, ali ono što je jako važno je to da je potreban preustroj te administracije, da je potrebno obrazovanje i usavršavanje. Program je zaista opširan, preko tisuću stranica i malo sam više pozornosti dala na socijalnu sigurnost i probleme u socijali i u području zdravstva. A što se tiče sustava socijalne sigurnosti Republika Hrvatska trenutno koordinira sustav socijalne sigurnosti s ukupno 24 države od kojih su 6 države Europske unije, može se očekivati i porast broja slučaja ostvarenih prava na naknade iz sustava socijalnog osiguranja u odnosu na države s kojima Republika Hrvatska do sada nije imala ugovorne odnose o socijalnom osiguranju. Pored dosadašnjih 16 proširit će se na još dodatnih 11 država članica, te na još dvije države te zbog porasta slobodnog kretanja na području Europske unije. Što se tiče zdravstvenog dijela, u zdravstvenom sektoru sa ciljem usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije donijet će se niz izmjena zakona od onih zakona koje smo već ovdje čuli, to je Zakon o liječništvu, stomatološkoj djelatnosti, Zakon o medicinskoj, biokemijskoj ljekarni, što i u sestrinstvu, Zakon o humanitarnoj pomoći, Zakon o hrani i veterinarstvu. Neobično važni zakoni. I ono što me naročito veseli, a to je priprema Zakona o primaljama koji će regulirati profesiju primalja koje do sada kod nas nije napravljen. Tijekom 2008. planira se i donošenje Zakona o medicinskim proizvodima, dakle daljnje usklađivanje u području medicinskih proizvoda i oprave. I na kraju, izražavam posebno zadovoljstvo donošenjem Zakona nadzora nad duhanom, nakon Prijedloga Zakona o potvrđivanju okvirne Konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom sa Konačnim prijedlogom zakona koji evo je sada u proceduri u Hrvatskome saboru i slijede određene iza toga zakonske regulative. Zaista vjerujem da ćemo sve snage upregnuti, da će se očitovati jedan kako sa strane Vlade, ministarstava i ovoga Sabora na svih da što bolje pridonesemo realizaciji ovakvog zahtjevnoga posla koji je pred nama. Ali mislim, nisam pesimista, nego optimista. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu sa dodatkom A Nacionalnom programu koji je Vlada Republike Hrvatske podnijela Hrvatskom saboru na usvajanje. Također, pred nama je i sam Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji 2008. donijet na sjednici Vlade 7. veljače ove godine. Nacionalni program uz to što opisuje stanje u određenom području definira konkretne kratkoročne i srednjoročne aktivnosti koje proizvozi iz procesa pristupanja Utvrđeni prioriteti iz Nacionalnog programa kao što je i u samom programu i navedeno temelje se na programu Vlade Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine rezultatima dosadašnjeg tijeka pregovora Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, pristupnom partnerstvu iz studenoga 2007., ocjeni napretka Hrvatske iz izvješća Europske Komisije u procesu pristupanja, te na suradnji s delegacijom Europske unije u Republici Hrvatskoj. Struktura nacionalnog programa određena je političkim i gospodarskim kriterijima te sposobnošću preuzimanja obveza koje proizlaze iz članstva u Upravo kroz te kriterije i Europska komisija procjenjuje napredak u procesu pristupnih pregovora što je i objavila u svom trećem izvješću o napretku Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji za 2007. godinu. Dakle, Europska komisija ocjenjuje da je u 2007. godini Republika Hrvatska nastavila napredovati u svim područjima. U okviru političkih kriterija ostaje daljnja reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, reforma državne uprave, zaštita manjina i povratak izbjeglica. U ispunjavanju gospodarskih kriterija Hrvatska je po prvi puta ocijenjena kao država u kojoj funkcionira tržišno gospodarstvo. Također traži se održavanje makroekonomske stabilnosti, rješavanje pitanja državnih intervencija i restrukturiranje velikih državnih poduzeća. Kod sposobnosti preuzimanja ostalih obveza naglašena su određena poboljšanja uz potrebu ulaganja dodatnih napora u usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te primjeni i provođenju donesenih zakona. U nacionalnom programu upravo se u poglavlju sposobnost preuzimanja obveza iz članstva Europske unije nalazi plan usklađivanja zakonodavstva i dodatak A o kojem danas raspravljamo i koji Hrvatski sabor treba usvojiti. On se sastoji od zakonodavnih i provedbenih mjera vezanih uz proces pristupanja u određenom poglavlju. Zakonodavne mjere obuhvaćaju sve zakonske i podzakonske propise čije je usvajanje predviđeno tijekom 2008. godine, a kojima se provodi usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije. Provedbene mjere obuhvaćaju sve aktivnosti izvan zakonodavnih koje su vezane uz proces prilagodbe sustavu Europske unije. Odnosi se na izradu, usvajanje i provedbu strategija, planova i programa, na osnivanje novih institucija, jačanje administrativne sposobnosti i kapaciteta. Kao što je već rečeno u ovoj godini predviđa se usvajanje 121 zakona i 353 podzakonska propisa što je vrlo zahtjevan cilj. Radi usporedbe, prošle 2007. godine bilo je u planu usvajanje 55 zakona i 228 podzakonskih propisa te oko 170 provedbenih mjera. U prvom kvartalu ove godine predviđeno je donijeti 27 zakona, u drugome 53, u trećemu 18 i u četvrtom kvartalu 23 zakona. Mislim da nam je svima jasno koliko je važno poštivati utvrđene zakonodavne obveze. Nadam se da ćemo i ove iz prvog kvartala uspjeti ispuniti ili bar njihov veći dio. Iako je preostalo još malo vremena. Na kraju bi želio naglasiti kako je od same brzine usklađivanja zakonodavstva i pristupnih pregovora važnija kvaliteta i zaštita nacionalnih interesa o kojima Vlada Republike Hrvatske itekako vodi računa.

Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege! O značaju dokumenta koji je Hrvatskom saboru na donošenje dostavila Vlada Republike Hrvatske govorile su u raspravama moje kolege. Ono što želim u svojoj raspravi istaknuti jest da je Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske dodatak A Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji 2008. godine potvrda ozbiljnosti i odgovornosti Vlade Republike Hrvatske koja je u prvih trideset dana svoga rada donijela ovaj dokument i dostavila ga Hrvatskom saboru. Podsjećam da je Vlada konstituirana 12. siječnja, a Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva s prijedlogom 121 zakona koje je potrebno u ovoj godini uskladiti donijela 7. veljače. Tako da je ovaj Visoki dom na svojoj trećoj a ustvari prvoj radnoj sjednici odmah nakon rasprave o najvažnijem godišnjem dokumentu za Hrvatsku Državu u ovoj godini što i cijenim, proračun, čiji smo prijedlog jučer razmatrali treba donijeti i ovaj jednako važan dokument na putu koji je Hrvatska sama odabrala, putu priključenja u punopravno članstvo Hrvatske u Pregledno i terminski raspoređeno daljnji je plan usklađivanja 121 zakona tijekom ove godine od kojih 80 u prvom polugodištu i 41 u drugom polugodištu. A svaki od njih označava odnosno svi oni zajedno i 121 korak kojim ćemo biti bliže ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju. Pozdravljam stoga što na dnevnome redu ove sjednice slijede i rasprave o prva dva zakona iz ovoga dokumenta; Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima iz djelokruga Ministarstva kulture i Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom iz djelokruga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Stoga nam je za poželjeti da središnja tijela državne uprave ispoštuju predviđenu dinamiku i potvrde da voze u petoj brzini, a i nas zastupnike natjeraju upravo u tu brzinu te očekujem da u ovom Hrvatskom saboru svakoga tjedna raspravljamo o nekoliko zakona iz ovoga dokumenta. I drago mi je da je iz dosadašnje rasprave kolegica i kolega bez obzira na pojedine zloguke najave je razvidno da će ovaj dokument

poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Želim odmah na početku reći kako podržavam Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu. Ja vjerujem da se u tome svi slažemo jer to je i jedna zadaća koja je već započela. Ovdje je pred nama sada samo jedan popis što nas čeka u ovoj godini. Ja ću odmah na početku reći, a gledajući koji nas svi zakoni čekaju, na mnogi zakonima se već godinama radi, jer to je logično. Ja mogu reći iz svog iskustva kada je riječ o obrazovanju onda moram reći u ovom Visokom domu da nema jedinstvenog obrazovnog sustava u Europi ni u svijetu. Prema tome, mi pristupajući Europskoj uniji moramo najprije iskoristit svoje znanje, svoje predznanje, svoju snagu iznutra, a s druge strane ipak uzeti one elemente koji tamo se spajaju. Ja bih rekao napraviti kurikulum u obveznoj školi, to je važno. I mi to činimo. Dakle, ovdje su već predradnje učinjene. Mogao bi to reći i za još neke zakone koje poznam i to je ta snaga od nas ali mene to gospođe i gospodo upozorava na nešto drugo, da se moramo mijenjati iznutra jer želimo živjeti u jednoj pravnoj i gospodarskoj stečevini kao što je Europska unija gdje moramo niz stvari poboljšavati kod sebe jer smo živjeli desetljećima u sustavu koji je bio potpuno suprotan tome a ne produktivan na taj način a to ostavlja tragove. I u tom pogledu vidim zadaću za sve. To znači za sve političke opcije i za sve naše građane jer to traži mijenjanje iznutra. Zakoni su napisani. Zakoni su možda neki bolji, neki slabiji ali to mora saživjeti u nama. I ja kad ovdje čitam i Hrvatska je već dobila potporu za promjene koje čini i nagradu za te promjene jer je javno na međunarodnim skupovima europskih ministara rečeno da je Hrvatska učinila napredak u demokraciji, vladavini prava, zaštiti ljudskih prava, prava manjina, reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije. Ja sam uvjeren da to nije dovoljno i moramo nastaviti pod ovim kondicijama koje sam pokušao opisati i staviti u funkciju svakidašnjeg života da bude to hrvatski način, da to bude to europski način jer tako možemo sigurno proizvoditi život i sebe što je najbitnija konačnica, sastavnica buduće europske hrvatske politike kad budemo u Europskoj uniji. Ako budemo za sebe snažni onda ćemo biti i hrvatski i europski mi nemamo drugog izbora jer pripadnici smo i baštinici zapadno-europske civilizacije u kojoj smo živjeli stoljećima i stoljećima, bili smo …/Govornik se ne razumije./… možda sedamdeset godina. Pa u čemu je sada problem opet nastaviti jedan takav život a taj život se sastoji da budeš ti djelničar toga. Ako smo mogli u srednjem vijeku biti i imati sve vibracije europske kulture, civilizacije od humanizma, renesanse i ostalih procesa koji su tada bili …/Govornik se ne razumije./… pa što ne bi bili danas. Ali vjerujte, komuniciram s puno ljudi. Ako to nije istinski u nama, ako se varamo na sitno, ako si podmećemo na sitno to nećemo nikada biti jer gdje su ovdje molim vas lijepo, usklađujemo 121 zakon. Recite vi meni kako to može biti u Hrvatskoj netko vlasnik i proizvoditi …/Govornik se Vidite, to je jedno magično pitanje na koje svi ne mogu zakoni dati rješenje ali čovjek to u sebi mora nositi, to moramo imati a to su bitne stvari. Mi moramo prije svega biti kod sebe da bismo bili negdje drugdje. Namjerno govorim na ovaj malo politički način jer ovdje uz ovih 121 nabrojeni zakon mogu se složiti i ne složiti, mogu reći da je previše ili premalo. Meni se čini kada bi trebalo sve napisati iz početka da to ne bi bilo moguće ali sam uvjeren jer sam sam radio na nekima da je za njih već predradnja učinjena. Prema tome, tu treba samo imati snage iskoračiti i učiniti. Vidim ovdje jedan zakon koji me je i potakao za ovo što sam maloprije rekao a to je recimo zakon koji mora donijeti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa a to je, samo da ga nađem, to je zakon koji će o strukovnom školstvu. Upravo mi smo se suočili da smo imali na stotine zanimanja koji nemaju nikakvu kvalifikaciju niti sukladnost sa europskom praksom. I što smo učinili? Neke smo lako oduzeli, neke nismo. To traje već neko vrijeme, danas programirati i stvarati sustav da bi mogao držati vodu dugo nije lako. Zato taj proces i to usklađivanje će stalno ići i ta dinamika ako se sada naučimo i ako ju sada osuvremenimo nju će trebati stalno poboljšavati, stalno organizirati. Vidimo Zakon o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Pa naravno da je ovo važno zbog pokretljivosti radne snage koje će zahvatiti Hrvatsku zbog situacija koje ćemo imati da bi mogli imati sukladnost onih kvalifikacija i kompetencija koje ljudi imaju koji dolaze na tržište rada. Neću dužiti već ću reći da je ovo politički rad za europsku Hrvatsku i to ja tako doživljavam i mi kao zastupnici možemo jako puno dobiti na osvješćivanju te dimenzije i pomoći s druge strane i kritičkim osvrtima onima koji budu pred nas donosili te zakone da ih možemo što bolje uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije ali i sa hrvatskim iskustvom i to držim najvažnijim. Jer ako mi hrvatske nacionalne interese ne sačuvamo, ne oblikujemo tako da služe nama onda bi mogao biti propust koji će biti kasnije teško nadoknaditi. Dakle, moramo osvijestiti svoje ambicije za buduće članstvo u Europskoj uniji, treba se mijenjati iznutra i treba imati snage suočiti se s tim situacijama. I zato ovdje želim jasno reći često možda bez osnove kritiziramo i stvaramo jednu sliku kao da je sve loše. To je jako loše za hrvatsko društvo jer ako mi na ovoj razini ne možemo složiti i naći sklad možete misliti što se dešava od naših općina, gradova i hrvatske periferije, kako tamo djeluje situacija iz koje je teško osjećati energiju i snagu. Ja mislim da ovdje moramo se transparentno odlučivati i opredjeljivati za ono što je europsko, za ono što je i hrvatsko. Eto, u tom pogledu zaključujem svoju raspravu i podržavam ovaj prijedlog. Hvala. Hvala. Replika poštovana zastupnica Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Iskorištavam ovu repliku da zapravo nešto priupitam kolegu Šetića koji je bio prije i državni tajnik, govorio o ovim zakonima o obrazovanju a voljela bih da na to pitanje odgovori i ovdje nazočni predstavnik predlagatelja državni tajnik. kad govorimo o svim ovim zakonima s kojima se trebamo usklađivati u podruju obrazovanja posebno osnovnog i srednjeg, mislim ima jedno pitanje na koje ja kontinuirano nemam odgovor. Ako smo pregovore u poglavljima obrazovanja i znanosti zatvorili znači da smo ispunili sve uvjete. Meni nije jasno što sada imamo ponovno usklađivati. Odnosno, s druge strane za područje osnovnog i srednjeg školstva ne postoji na razini Europske unije acquis s kojim bi se trebali usklađivati jer je to i kopenhaškim ugovorima ostavljeno kao isključivo nadležnost nacionalnih država. Dakle, što želim reći? Između ostalog osim dobiti odgovore na ova pitanja je da mi imamo zaista mnogo posla u usklađivanju s ovim europskim i donošenju ovih europskih zakona. Ali mislim da nije potrebno i da je kontraproduktivno da taj već podugački popis na neki način opterećujemo zakonima na koje se lupa ovaj pečat P.Z.E. na kojima zapravo uopće ne treba biti. Ponekad mi se čini da je taj argument da neke zakone moramo promijeniti jer to od nas traži Europska unija gotovo pa najzloupotrebljivaniji argument kod donošenja zakona. naprosto se radi o tome da popis trebamo donijeti, on je velik ali da ga naprosto ne trebamo opterećivati sa stvarima koje na popisu ne trebaju biti. To ne znači da te zakone ne trebamo mijenjati, da ne treba donositi nove ali da naprosto ne zloupotrebljavamo argumentaciju za ono za što ona nije na neki način odgovorna niti potrebna. promijeniti zakon. Konkretno ovdje su neka područja koja treba dovršiti a vezana su uz to europsko zakonodavstvo gdje je školovanje djece imigranata i u tom pogledu. Dakle doslovno nekad zbog jedne riječi. Tako da uvažavam ovo što ste rekli i ova područja su zatvorena odnosno naše pregovaračke pozicije su dobre, ali treba uvažiti nekada kao što smo i nedavno imali jedan zakonski prijedlog koji zbog dvije riječi doslovno je trebalo izmijeniti. Treba uzeti u obzir da i toga ima. Poštovani zastupnik Branko Grčić. Izvolite. **Grčić, Branko (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Kao čovjek koji je evo možda već dvije godine bio uključen u ove pregovore sa Europskom unijom htio bih samo jedan svoj lagani osvrt na nekakvu projekciju priče oko Europske unije koja bi se trebala događati u idućih dvije do tri godine ovisno o brzini koju ćemo postići u tom približavanju Htio bih isto tako možda kao jednu malu digresiju na početku reći da zaista moje iskustvo pokazuje da u državnoj upravi koja sudjeluje u ovim pregovorima postoji zaista vrlo kvalitetnih i vrijednih ljudi i tu bih se apsolutno složio sa kolegicom Pejčinović i možda bih rekao nešto što ona čini mi se nije rekla a da su ti ljudi vrlo često potplaćeni za složenost poslova i zahtjevnost poslova koje rade. I moram reći i to da smo imali vrlo često prijedloga ili sugestija sa europske strane da bi se zakonski čak moglo urediti da ljudi koji rade europske poslove, poslove vezane za pregovore i sutra koji budu radili na tim poslovima čak mogu imati i specifične dodatke na plaću što je iskustvo nekih europskih zemalja. Prema tome rad se cijeni. Svjedok sam isto velikog broja slučajeva kvalitetnih ljudi koji su za dvostruko ili trostruko bolje ponude iz privatnog sektora napustili državnu upravu i danas ne možemo računati s tim ljudima. Sve su to problemi koji su opteretili vjerojatno ovaj proces i jednostavno vjerojatno će morati i u tom području doći do određenih korekcija. Međutim ono što još želim posebno naglasiti a što je glavni dio moga ovog izlaganja jeste da mi danas govorimo o zakonima i definitivno zakoni jesu ja bih to rekao matematički, na matematički način nužni ali ne i dovoljni uvjet za ispunjenje ispunjenje svih uvjeta koje treba napraviti u ovom procesu pristupanja Europskoj uniji. Naime nama trebaju akcije. Trebaju nam djela koja će jasno pokazati volju Hrvatske države da zaista u ovom vremenu koje predstoji će se dovoljno približiti i ispuniti uvjete za pristupanje Europskoj uniji. Pri tome moram reći apsolutno nije realno očekivati da će Hrvatska i zadnji uvjet ispuniti do samog čina pristupanja već zapravo ono što se očekuje od Hrvatske u ovom vremenu koje je planirano recimo do prvog polugodišta iduće godine jeste iskazivanje upravo te snažne volje da započne određene procese reformi i naravno da odradi ove formalne uvjete. Jer ja donošenje Zakona ipak u cijeloj toj priči smatram dosta formalnim uvjetima. Zašto to govorim? Zato jednostavno kao što je malo prije slučaj bio u značajnom broju poglavlja nema Aqui-a. Ali s druge strane postoje jasni zakoni djelovanja Vlade, izvršne vlasti u prilagodbi određenim propozicijama koje tamo stoje. Spomenut ću vam samo industrijsku politiku. U industrijskoj politici dakle u tom poglavlju nema Aqui-a a jedno od temeljnih pitanja je problem brodogradnje danas u Hrvatskoj. Evo i sad kad riješimo ZERP, nadam se da ćemo ga riješiti na naše, opće zadovoljstvo prvi idući problem koji će se nametnuti je brodogradnja ali i svi oni sektori u kojima danas imamo vrlo veliki udjel državnih potpora koje nisu usklađene sa direktivama Europske unije u poglavlju tržišnog natjecanja. I tako dalje i tako dalje. Nizat će se još nekoliko bitnih problema koje će trebat riješiti. Dakle i izvan zakonske procedure i izvan ovog Sabora. O tome govorim i za to se zalažem. Prema tome kažem postoji, postoji, kad pogledate u ovom izvješću koje prethodi ovom nacionalnom planu usklađivanja zakonodavstva vidjet ćete da zapravo sva ona poglavlja koja nisu otvorena, ja ih zovu poglavlja kapitalci jer zapravo se radi o najtežim, najzahtjevnijim poglavljima od tržišnog natjecanja preko pravosuđa i temeljnih prava, slobode kretanja kapitala, poljoprivrede, okoliša. To su definitivno najzahtjevnija područja u pregovoru i još nisu otvorena. I to je taj problem gdje se moramo koncentrirati svi skupa a najviše naravno izvršna vlast koja na neki način diktira tempo u cijelom tom procesu. Ipak na kraju dakle uz sve te probleme nekakva moja percepcija situacije i odnosa Hrvatske sa Europskom komisijom i predstavnicima Europske unije jeste da će na kraju Hrvatska imati pomalo i sreće, pomalo i sreće zato što očekujem jedan odgovarajući stupanj benevolentnosti Europske komisije u donošenju konačne odluke o krajnjim zahtjevima za pridruživanje Hrvatske dakle za taj završni čin potpisivanja ugovora sa Europskom unijom. Kad to govorim točno znam zašto to govorim jer kada bismo čekali da ispunimo sve uvjete onda bi to trajalo još dugo, dugo. Zašto je, zašto da se to dogodi u prvoj polovici 2009.? Vjerojatno ste i čitali puno o tome i slušali a ja ću pokušati samo jedan aspekt koji je kolegica Pejčinović spomenula ali ga nije dodatno elaborirala. Ona je spomenula financijske efekte i u konačnici zaista cijeli taj proces moramo na osnovama kroz benefit analize promatrati. Troškova i koristi toga procesa. I tu se krije dakle ona kvaka 22. Ono što ja očekujem i što su zapravo preporuke iz Europske unije požurite proces. Zašto požuriti proces? Zato što vrlo pragmatično ako Hrvatska dovrši pregovore u prvoj polovici 2009. još uvijek ima šanse da stari Parlament donese neke ključne odluke za Hrvatsku o pristupanju Europskoj uniji. To u idućih godinu do godinu i po dana znači daljnji proces ratifikacije u parlamentima zemalja članica. I onda je sasvim izvjesno da kraj 2010. ili početak 2011. jeste konačni datum ispunjenja svih uvjeta za pristupanje Europskoj uniji. Zašto je to važno? Vrlo jednostavno. Ako se to dogodi tada Hrvatska ima ozbiljnu šansu da uđe i u financijski plan Europske unije. Dakle financijsku perspektivu, sedmogodišnju definiranu za period od 2007. do 2013. To vam je otprilike slična situacija kao što je bila sa zemljama u zadnjem valu proširenja koji se dogodio 2004. godine. Dakle, u tom periodu od 2011. do 2013. Hrvatska bi odradila tzv. faising in fazu, ulaznu fazu u kojoj bi se ova sredstva koja su negdje na razini od 140 do 150 milijuna eura godišnje porasla za dva do tri puta. To još uvijek nije onaj konačni izvor sredstava kojima Hrvatska na neki način punog, dakle u trenutku punopravnog članstva i završetka te faising in faze, a to bi se onda u ovakvim okolnostima dogodilo 2014. Dakle na početku iduće perspektive kada bi ukupna sredstva porasla i od 4 do 6 puta prema nekim projekcijama. Da bi znali kolika je težina te situacije financijski reći ću vam da procjene govore da je u faising in fazi 2011., 2013. ukupan iznos od 300 do 400 milijuna eura po godini iz raznih europskih fondova, prije svega ovih strukturnih i kohezijskog, a da je u fazi dakle punog korištenja financijskih sredstava. Dakle, u ovoj novoj financijskoj perspektivi to negdje od 700 do 900 milijuna eura. eura. Ako to pretvorite u kune onda ćete vrlo brzo doći do toga da su to iznimno značajna sredstva, da ta sredstva obuhvaćaju gotovo 5 do 6% današnjeg proračuna Hrvatske države i sva ta sredstva idu u investicije i sva ta sredstva su bespovratna. Ne možemo se lako odreći tog i takvog potencijala i zato je važno da taj proces ima svoju dinamiku i zato je važno da taj proces završi onda kad mi to očekujemo i kad planiramo, jer to je zalog zapravo te isplativosti ja bih rekao cijeloga procesa. Evo, hvala vam lijepa i naravno i zato ću dakle i iz vlastitog iskustva i zbog ovog opredjeljenja o kojemu je govorio Neven Mimica apsolutno podržati svaku kvalitetnu aktivnost koja će Hrvatsku što prije dovesti u okrilje Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pa naravno da smo mi moglo bi se reći postigli opći konsenzus u Parlamentu, da je cilj Hrvatske ulazak u Europsku uniju i to što prije. Tu nema spora među nama i to je dobro. Međutim, ima spora među nama preko čijih leđa ćemo mi provesti ovu brzinu da u jednoj godini imamo 121 zakon i 350 propisa koji hrvatski pravni sustav usklađujemo sa sustavom zemalja Europske unije i da po tim zakonima žive hrvatski građani i rade hrvatski gospodarski i privredni subjekti. Šta je bila zadaća Parlamenta? Od 2001. godine kada je potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i pristup pregovorima kad smo pristupili da smo i politički cilj koji je prethodna Vlada bila postavila da 2007. uđemo u Europsku uniju, a 2006. u NATO da sada to svi zaboravljamo i idemo na brzinu. Ne može se to drugačije ni reći usklađivati život hrvatskih građana i život hrvatskih privrednika i hrvatske privrede na brzinu da bi oni ušli u Europsku uniju i živjeli po zakonima koji su usklađeni sa Europskom unijom. Zamislimo koja je to prisila na one koji se moraju prilagoditi. 120 zakona u jednoj godini, a već je protekao može se reći jedno tromjesečje. Dakle, šta je cilj hrvatske politike? Ući u Europsku uniju ili osigurati da hrvatski građani imaju bolji standard, žive sigurnije i izvjesnije kad su u Europskoj uniji. Ja mislim da je smisao politike upravo ovo drugo. Osigurati da hrvatski građani i hrvatska privreda živi bolje, sigurnije i da efikasnije posluje u Europskoj uniji. Šta ćemo dobiti mi ulaskom u Europsku uniju? Sasvim sigurno veće tržište i veću konkurenciju. Jesmo li mi spremni podići konkurentnu sposobnost hrvatskog gospodarstva, hrvatskog čovjeka na tu razinu u tom periodu. Nismo, ali morat ćemo. Zašto nismo? Evo primjera. Jučer smo raspravljali o Prijedlogu proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu i vjerojatno će biti donesen taj proračun gdje je predviđena stopa rasta bruto domaćeg proizvoda četiri Ali kolegice i kolege, to je relativno zaostajanje za gospodarskim i društvenim standardom zemalja Europske unije gdje mi želimo za godinu dana prilagoditi naš sustav zemljama To nije osiguranje ono koje očekuju od nas naši građani. Ako bismo i prihvatili činjenicu da je dovoljno donijeti i formalno zakone i propise to još uvijek ne znači da smo usvojili i da primjenjujemo i da nema problema u provedbi tih propisa i da li je moguće uopće provesti ih u roku od godinu dana. Dokaz je da nismo za 17 godina ili više nezavisne samostalne Republike Hrvatske uspjeli srediti državne evidencije koje su temelj za neke stvari. Od zemljišnih knjiga, katastra, depozitarnih organizacija, imovinskog stanja građana, poreznih kartica itd. Je li moguće, a to su standardi Europske unije. To su standardi Europske unije. Je li moguće to riješiti ovakvim zakonodavnim stampedom za koji budimo rečeni postoji odgovornost prethodne Vlade jer nismo ostvarili ciljeve koje je ona sama sebi postavila. U takvoj situaciji na žalost morat ćemo birati a to je u ovoj situaciji izvjesno što ćemo izabrati na štetu izgradnje izgradnje sustava koji će biti kompatibilan sa sustavima zemalja Europske unije, prihvatiti ulaz, ulazak u Europsku uniju i tražiti da što prije uđemo ali to je odgovornost nas u hrvatskom Parlamentu prema onima koji su nas birali jer nismo osigurali vrijeme a to je bilo osnovna zadaća naša, nismo osigurali vrijeme da se prilagode standardima Europske unije i zakonima Europske unije u životu i radu i pripremama. Na žalost to se mora reći, jer Hrvatska očito ne uči bez ponavljanja grešaka pa bi bilo dobro da barem sada znamo da smo već propustili jedno tromjesečje pa nas u tri tromjesečja čeka 121 zakon, a to znači da bismo morali raspored raditi da ne glasujemo samo o zakonima koje nismo ni vidjeli ni pročitali pa će biti izmjena i dopuna ne samo iz razloga što traži Europska unija nego što ih mi nismo međusobno ili ovdje u Saboru mogli uskladiti i kvalitetno proučiti. Na žalost nema izbora, naravno da ćemo raditi da se cilj ostvari jer to sada već postaje faktor razvitka što prije ući u Europsku uniju, jer mi sami nismo bili sposobni i kadri sebe organizirati na način kako je to od nas tražila Europska unija već sedam godina. U tom smislu odgovornost i onih koji su vodili državu i pripremali je, a nisu uspjeli smanjiti stampedo u zadnjoj godini. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Željko Kuprešak. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažene gospođe zastupnice i zastupnici. Samo dvije-tri rečenice. Ja vam se zahvaljujem kao prvo u ime Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova i u svoje osobno ime, jer danas je bilo lijepo biti državni tajnik ovdje i slušati ovakvu snažnu potporu koju smo dobili iz svih klubova zastupnika za program provođenja ovoga krucijalnoga dokumenta, programa približavanja Europskoj uniji. Iz ovoga dokumenta je vidljivo nešto što je jako bitno, a to je da postoji ambicija, da postoji snažna politička volja i ono što je kolega Mimica isto postavio kao pitanje, da li, oprostite ja vas zovem kolega kao još iz državne uprave. Uvaženi zastupnik gospodin Mimica, da li postoji koordinacijska volja. Postoji i postojat će. Mi danas imamo urađen jedan sustav koordinacije koji će naravno pratiti kako pregovaranje tako isto i provođenje onoga svega što smo dogovorili tijekom samih pregovora. I ja vjerujem da će te razine koordinacija koje se pojavljuju od Nacionalnog odbora za praćenje pregovora do koordinacije na razini pojedinih ministarstava i na kraju krajeva do koordinacije na samoj razini Vlade od samoga premijera dati svoje rezultate. Možda u prvom trenutku broj zakona koji se ovdje pojavljuje izgleda zastrašujući, ali ono što je bitno i što sam čuo na svim odborima koje smo imali do sada, gdje smo raspravljali o ovome programu, bitno je Europska unija nema alternative i iz toga deriviramo onda i ovaj dio zadataka koji i pred nas u državnoj upravi isto tako postavlja niz novih zadataka koje ja vjerujem i da ćemo odraditi i da moramo ih odraditi. Što se tiče možda samo dva-tri odgovora na neka od pitanja. Bilo je jedno od pitanja gospođe zastupnice Vesne Pusić da nema ključnoga pregleda. Mi smo se bili dogovorili, možda je ovaj program kojega smo ovdje iznijeli malo preobiman, ali jednostavno smo željeli pokazati sa ovakvim obimnim programom što je to što stoji pred nama i što je potrebno učiniti da svatko od vas bude svjestan poslova koji nas čekaju u ovoj godini. Naravno ja sam sa gospođom Pusić već dogovorio i mi ćemo dostaviti jedan kratki prijedlog povezanosti mjerila sa pojedinim zakonima koje je potrebno donositi u Hrvatskom saboru. Što se tiče spornih točaka koje je gospođa Pusić isto tako navela, mislim da je to već i odgovoreno od pojedinih zastupnika. Ja ne vidim da su fondovi jedna od spornih točaka u cijelom našem u cijelom našem pristupanju. To je jedna od slabosti koja nema strukturnu težinu već možda na razini organizacije. Ja sam siguran da ćemo vrlo brzo uspjeti se i u organizacijskom smislu tako postrojiti, da ćemo odgovoriti zahtjevima povlačenja fondova. A ono što je gospođa Marija Pečinović rekla, mi smo već pokazali da to možemo u prijašnjim primjerima kod CARD-sa itd. ZERP je priča koja naravno će morati izaći u pozitivnom smislu i po Hrvatskoj, ali u slučaju Glavaša ne vidim ni u jednom od dokumenata niti od Europske unije da je to jedna od spornih točaka u pregovaranju Republike Hrvatske sa Što se tiče pitanja gospođe Grčić ako se ne varam, mislim da je gospodin Šetić isto tako odgovorio već, radi se o usvajanju predmetnog zakona koji je naveden u pregovaračkom stajalištu i da djeca državljana članica Europske unije mogu učiti svoj materinji jezik. Evo i još je bilo pitanje Zakona o kaznenom postupku od gospođe Antičević-Marinović. U poglavlju XXIII. pravosuđe i temeljna prava u okviru Zakona o kaznenom postupku ukida se sudska i uvodi istražiteljska istraga o kojoj je gospođa Marinović govorila, prema tome i taj dio isto ima Hvala lijepa. Makar ste jednu omašku napravili državni tajniče, nije gospođa Grčić, to je gospodin zastupnik Grčić, a ovo je gospođica Lugarić. Vi ste ih ovako suigeneris malo vjenčali jel'. … /Upadica se

Na neki način se reklo da. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa raspravom o Izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu za potrebe nacionalnih manjina.